Kolegice i kolege nastavljamo sa sjednicom. Danas ćemo raspraviti: - Prijedlog Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, prvo čitanje, P.Z. br. 685;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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će Prijedlog zakona obrazložiti ministar branitelja gospodin Predrag Matić. Izvolite ministre. Gospođo potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Želim vam ukratko prikazati ovaj Zakon koji smo evo nakon 23 godine konačno je došao i na red da se o njemu raspravi i u Hrvatskom saboru. Nakon 23 godine od rata ovo je prva Vlada koja se uhvatila u koštac sa ovom teškom, zahtjevnom i vrlo osjetljivom problematikom. Mi smo ovo pripremali već duže vrijeme a da smo uradili dobar posao potvrda su i zaključci sa Međunarodne konferencije u Londonu gdje smo se uvjerili da smo sa idejama i ugrađenom razinom zaštite žrtava ispred međunarodne prakse. Na ovom sastanku na konferenciji u Londonu bila je prva potpredsjednica gospođa Vesna Pusić koja ima jedna od rijetkih u svijetu ima titulu championshipa vezano uz ovu Dakle međunarodna praksa, nekoliko samo rečenica o međunarodnoj praksi. Osobito u posljednje vrijeme međunarodno je pravo razvilo jake instrumente za jačanje društvene odgovornosti u zaštiti žrtava silovanja u oružanim sukobima. Deklaracijom Ujedinjenih naroda o obvezi sprječavanja seksualnog nasilja u sukobima iz 2013. godine apelira se na prevenciju i inzistira na odgovornosti za počinjeno seksualno nasilje odnosno saniranje njegovih posljedica. Nastavak slijedi kroz netom održani i spomenuti londonski summit koji je rezultirao donošenjem protokola prvog takve vrste o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u sukobima, prikupljanju dokumentacije i istragama koji bi trebao biti praktični vodič za evidentiranje nasilja i koji bi se primjenjivao već tokom sukoba čime bi počinitelji bili svjesni odgovornosti za ovu vrstu zločina. Sve navedeno govori o imperativu uređenja pitanja žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj što znači u vremenu 5.8.1990. do 30.6.1996. koje pitanje je evo više od 20 godina ostalo otvoreno. Dakle, svi zahtjevi međunarodnog prava ugrađeni su u ovaj zakon i to po pitanju definiranja seksualnog nasilja sukladno Istambulskoj deklaraciji te povezanosti sa oružanim sukobima, odvojivosti kaznenog progona od reparacije i vrstama reparacije. Primjena zakona, zakon se primjenjuje na osobe koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu na državnom području Republike Hrvatske ili tijekom zatočeništva u neprijateljskom logoru i zatvoru izvan Republike Hrvatske i koje su u vrijeme počinjenja imale prebivalište i državljanstvo

nabrojati ću ih taksativno, veteranske centra kao što rekoh, novčana naknada i druga novčana prava. Novčana prava iz točke 8. i 9. ostvaruju se po posebnom zakonu koji će se donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona i kojim će se osnovati fundacija za isplatu novčanih prava. Sredstva fundacije će se osigurati iz državnog proračuna ali i donacija međunarodnih organizacija i država. Druga prava se ostvaruju iz proračunskih sredstava Ministarstva branitelja. Nekoliko riječi o postupku utvrđivanja statusa žrtve. Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva u roku od 5 godina i u kome odlučuje Ministarstvo branitelja uz prethodno pribavljeno mišljenje povjerenstva. Povjerenstvo se sastoji od pravnika, psihijatara, psihologa i drugih osoba s iskustvom i afinitetom za rad s ratnim stradalnicima, konkretno žrtvama seksualnog nasilja odnosno iskustvom u radu na kaznenim predmetima navedene tematike. Uloga povjerenstva je važna jer sukladno međunarodnoj praksi ne postoji uvjetovanost obeštećenja žrtve uz procesuiranje počinitelja. Otežan postupak dokazivanja počinjenja seksualnog nasilja, dakle više od 20 godina ne može biti samo na službenoj osobi koja vodi postupak u ministarstvu jer ne raspolaže vještinama za utvrđivanje vjerodostojnosti svih dokaza odnosno istinitosti činjenica na kojima stranka temelji zahtjev pa se stoga traži naravno mišljenje stručnjaka. Zaključno za ovaj dio, žrtve ne smiju više čekati na makar ovaj dio ostvarenja pravde to je jedan od instrumenata jačanja društvene odgovornosti prema žrtvama ovih gnjusnih ratnih zločina prešućivanih 23 godine. Ovo je zakon koji možemo nazvati zakon srca, zakon poštovanja i priznanja patnje. Hvala lijepo. Samo dvije rečenice dodatka, dakle unaprijed a koliko je netko mislio raspravljati o tom dijelu naravno možemo i o tome, u članku 4. malo ćemo sretnije i spretnije definirati počinitelje, moguće počinitelje ovih ratnih zločina i u članku 26. kada se govori o državljanstvu s obzirom da u vrijeme događanja neke osobe nisu mogle imati državljanstvo. To ćemo predefinirati u prebivalište, odnosno boravište. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Sad ćemo čuti replike. Vesna Škare-Ožbolt. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine ministre, evo doista čestitke na inicijativi za stavljanje ovog prijedloga zakona na dnevni red pred ovaj Visoki dom. Međutim, ja doista moram na neki način primijetiti da ova tematika je izuzetno tužna i teška, prepuna je boli, skrivanja, bojim se da je na neki način tako i zakon. Zakon skriva one bitne stvari koje je trebalo unijeti u njega, a to je novčana naknada bez obzira koliki je broj žrtava i stradalnica ili stradalnika. Meni je potpuno nejasno stavljanje roka od 5 godina kada ovo djelo praktički podliježe međunarodnim standardima i pravilima ratnog zločina. Silovanje počinjeno u ratu je ratni zločin i na svaki način ne može se ograničavati bilo kakvim rokovima pa ni ovim od 5 godina. Isto tako, povjerenstvo nedovoljno je precizno rečeno pa vas molim da pojasnite jel to jel to povjerenstvo državno, posluje na osnovu zakona, isto tako i fundacija. Sredstva za ovu tematiku izuzetno su bitna, na koji način će se ona osigurati. Ona moraju biti stalna, ona moraju biti osigurana, ona ne mogu samo ovisiti o donacijama. Isto tako veteranski domovi, super stvar, odlično, ali njih nema, oni nisu osnovani zakonom. Dakle stavljati ih ovdje, najavljivati ih, a da nisu osnovani isto je problem. Prema tome, ja vas molim da to malo bolje već sada na početku ove rasprave pojasnite. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Predrag Matić. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice, samo ukratko odgovor na vaše pitanje. Dakle što se tiče novčane naknade, naravno svi smo razmišljali o tome i želimo da novčana naknada bude dostojna i dostojanstvena, prema istraživanjima koje su nam napravili Filozofski fakultet, Odjel za sociologiju, radi se o brojci do 2500 žrtava koje se predmnijevaju da bi mogle biti. želimo da ta naknada bude dostojna i dostojanstvena, pa prema tome ne možemo se zalijetati prije nego što budemo imali stvarno, dakle taj podatak o brojci može ići od nekoliko desetina do nekoliko tisuća. Pa prema tome, upravo radi odgovornosti imali smo ovdje i u ovom cijenjenom domu smo imali više zakona u kojima su se ljudi natjecali kojoj kategoriji nekih stradalnika ili potrebitih davati što veća sredstva pa smo se onda susreli sutradan pred zidom da nemamo sredstva za isplatu toga. Dakle već naši prijatelji iz naravno da će najveći dio troškova ili u taj fond dati se iz državnog proračuna, međutim neki naši prijatelji iz Europske unije i svijeta su zainteresirani za osnivanje fundacije kako bi mogli participirati u tome dijelu i sigurno će biti to napravljeno kako treba, to smo jako dobro zamislili. zamislili. Rokovi 5 godina, dakle već je 23 godine prošlo od najvećeg broja doživljenja seksualnog zlostavljanja, dakle u sljedećih 5 godina, mi smo mala zemlja, predvidjeli smo čak i rok izvan tog roka ako baš bude potrebito, ali u roku od 5 godina će se uvjereni smo svi javiti. Članovi povjerenstva biti će stručni ljudi, kako je i navedeno u zakonu, to isto ne moramo sumnjati u to. A veteranski centar kojeg smo stavili, dakle prije nego što ovaj zakon bude donesen prvi veteranski centar u Republici Hrvatskoj biti će otvoren. Hvala Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle najprije nisam vjerovao svojim ušima kad sam čuo, no očigledno mi u Hrvatskoj još uvijek ne možemo prihvatiti jedinstvenu terminologiju za nešto. Nije mi jasno da ministar hrvatskih branitelja može reći da počinioci zločina su sve vojske koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. U Domovinskom ratu je sudjelovala samo jedna legitimna vojska, ovo drugo prema Deklaraciji o Domovinskom ratu koji je usvojena prije 12, 13 godina u ovom Visokom domu jednoglasno, imaju svoj tretman. kada predstavnici Vlade predlažu zakone da se onda koriste upravo s terminima koji su kakvi jesu. Vi možete mislit što hoćete, to je vaše pravo. Druga stvar, gospodine ministre možete retorički pričat što hoćete. Ako kažete da nudite nova prava onda u zakonu ne možete napisati da nisu potrebna dodatna sredstva. To naprosto nije istina, jer za sve ove pomoći koje vi kažete da će dobiti žrtve platit će se iz državnog proračuna ili HZZO-a, ali s obzirom da ta prava ako nisu bila do sada onda ta nova prava nešto koštaju i vi to morate navest unutra jer onaj tko inače će plaćat ta sredstva sutra će se naći u silnim problemima jer nema tih sredstava. Isto tako, ovako napisati za fond iz kojega bi se trebalo pomoći žrtvama, nemojte se ljutiti je naprosto smiješno. A druga stvar, vi u Vladi biste trebali konačno naučiti da ste vi donijeli izmijenjeni Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji vam naprosto nalaže da morate napravit fiskalnu procjenu određenih zakona i vi ne možete ovdje demagoški pričati, a sutra kad se bude donosio proračun ta sredstva naprosto moraju biti unutra. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre, sam naziv ovog zakona Prijedlog zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu kažete da ste presretni i da je gospođa Pusić dobila sve čestitke. Vi kao ratni ministar kažete da ste i sudionik i jeste sudionik Domovinskog rata. Pa kako ste mogli odmah u ovom čitanju dopustiti da se tako tendenciozno navodi u članku 4. i oprostite u članku 4. u članku 4. da ga ne čitam između ostalih koji su skriveni redarstvene snage Republike Hrvatske. A skrivaju se u stvarnosti pravi agresori koji su bili u Domovinskom ratu, a to su crnogorski, srpski i drugi prikriveni agresori. To je za nas u klubu nedopustivo. I za mene je to nedopustivo, jer nastoji se na neki način napraviti paralela da je to bio dio strategije u Domovinskom ratu. Gospodine ministre, vi jako dobro znate da Domovinski rat nije imao strategiju silovanja i mučenja, nego da je to bio obrambeni rat. Pa onda još jedanputa vas molim da u novom, konačnoj verziji zakona navedete sve, sve, oni koji su bili agresori na Republiku Hrvatsku. To je nužno za očuvanje čistoće Domovinskog rata, za sve one poginule, ali i za sve žrtve u tom Domovinskom ratu. To je nužno gospodine ministre i ne možemo bit ponosni što imamo.

Hvala lijepa. Dakle, unaprijed sam rekao za članak 4. da ćemo napraviti malo sretniju definiciju. Međutim, evo i sami ste rekli, pa ću samo ponoviti što ste vi rekli. Ovaj zakon mora obuhvatiti sve žrtve. Počinitelji, dakle nema nikakvog. Ako pokušavate ići na to nema nikakvog izjednačavanja niti počinitelja, niti žrtve. Međutim, mi moramo shvatiti i prihvatiti da su u ratnom sukobu sudjelovale vojske, naša vojska i sve neprijateljske vojske koje su bile. Teško je tu nabrojati tko se sve pojavljivao. Ja sam iz Vukovara i dobro ste to primijetili i dakle i znam dobro tko nas je sve napadao. Međutim, potrošili bi ja mislim jednu cijelu stranicu samo da navedemo sve grupe, paravojne postrojbe koje su sudjelovale u agresiji na Republiku Hrvatsku i bojim se da ne bi opet propustili nekoga. Pa primjerice ne navedemo pripadnike odreda Dušan Silni i onda ako ga uhvatimo da odgovara zbog zločina silovanja on kaže pa ja tu nisam niti naveden. U svakom slučaju ćemo se potruditi da tu definiciju još bolje složimo, ali po sistemu nije šija nego vrat treba shvatiti da mi želimo ovdje zaštititi sve žrtve seksualnog zlostavljanja. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolegice nemojte dobacivati iz klupe. Ovo je vrlo delikatan zakon i tu ne treba ni politizirati. Pokušajmo se koncentrirati da zakon bude što bolji sa prijedlozima. Ovo je prvo čitanje. Molim vas! Nada Murganić, replika. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ministre. Ovo je izuzetno važan zadatak, zakon za Republiku Hrvatsku. Važan je iz razloga što ovim zakonom ćemo priznati status žrtvi seksualnog nasilja. Važan je iz razloga što će se to i definirati kao ratni zločin. Ja mislim da mi je, da ćemo se svi složiti da je dobro da se zakon donosi nakon dva čitanja. I zaista zaista potpredsjednice ovo prvo čitanje neka bude jedna naša javna rasprava, da donesemo zakon kojim ćemo se ponositi, koji će biti ugled i primjer onim zemljama koje nemaju rješenje ovakove teške problematike. Ali koji će ispravljajući jednu veliku nepravdu izbjeći da se donese nepravda nekim drugim grupacijama. Ministre cijenimo vaš braniteljski status i zbog toga vas pozivamo da u uvodnom dijelu zakona počevši od samog naziva, pa do točke 4. ne da ispravite tu takovu formulaciju. Vi kažete da ćete je spretnije napisati. Pridržavati se možemo samo onoga što stoji u preambuli, u Deklaraciji o Domovinskom ratu, gdje se zna tko je agresor, gdje se zna da je agresija uzrok, a da je Domovinski rat samo odgovor na tu agresiju. I ako zaista želimo reći da donosimo zakon kao moralno obeštećenje i vraćanje dostojanstva žrtvama, onda svakako u ovom zakonu, ne u nekom posebnom, nego u ovom moraju biti definirane novčane naknade i novčana prava. I za to kao i za sve državni proračun će morati imati sredstva. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, poštovani gospodine ministre. Svakako treba pozdraviti donošenje ovoga zakona, ali ne bih volio da on bude smokvin list, već da žrtve seksualnog zlostavljanja za vrijeme Domovinskog rata stvarno dobiju svoju i moralnu i psihološku i financijsku satisfakciju. Nastavno na ono što su kolege govorile sa ove strane dobro je čuti mišljenja imati jednu konstruktivnu raspravu kako bi se u drugom čitanju sve ovo moglo ispraviti, a i vi ste u svom uvodnom izlaganju već napomenuli da biste mijenjali članak 4. odnosno članak 26. te unijeli dodatnu kategoriju prebivališta, odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj. Međutim, u članku 33. kaže se da Povjerenstvo daje mišljenje o proživljenom seksualnom nasilju postupajući po zahtjevu ministarstva, a na temelju medicinske i druge dokumentacije. pitanje je je li bilo moguće za vrijeme rata zapravo dobiti takvu medicinsku dokumentaciju ili adekvatnu medicinsku dokumentaciju, možda trebate razmisliti o tome da je trebalo predvidjeti možda i svjedočanstvo, svjedočenje kao korektnost prema žrtvi, što se tiče ovog članka 33. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a kolegica Nada Murganić. Izvolite kolegice. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani ministre, cijenjene kolegice i kolege. U ime kluba HDZ-a iznijet ću stavove i prijedloge o ovom predloženom zakonu. Kao i u replici ponovit ću da je Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu izuzetno važan zakon, budući se njima priznaje status žrtve seksualnog nasilja ali i priznaje se da je to seksualno nasilje ratni zločin koji je nastao kao dio vojne taktike. Zakon je u raspravi u dva čitanja i pozivam sve saborske zastupnike i zastupnice da svojim prijedlozima i primjedbama donesemo i pridonesemo njegovom poboljšanju da bude to zakon kojim ćemo se zaista ministre ponositi. Međutim, ono što je još važnije to je da treba donijeti takav zakon koji će žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme agresije na RH uz priznavanje statusa omogućiti koliko je to i ako je to uopće i moguće jednu pravednu naknadu u jednokratnom iznosu što će biti dokaz društveno priznate patnje i isprika države za sve strahote koje su one morale, dakle žrtve, u ime države, u ime obrane za vrijeme obrane podnijeti. Također, zakonom trebamo priznati i pravo na redovnu novčanu rentu budući se zaista velika većina uglavnom sve te žrtve nalaze u vrlo teškom materijalnom položaju kako bi im se omogućilo podmirivanje troškova života i koliko toliko vratilo u u kvalitetan nastavak života. Izrazito cijenimo napore svih onih koji su doprinijeli tome da se ovaj zakon nalazi u saborskoj proceduri. Izražavam poštovanje udrugama žena u Domovinskom ratu, žena Vukovara, Udruzi "Sunčica" i mnogim drugima koje su imale hrabrosti priznati što im se dogodilo, prijaviti svoje zlotvore i u tom dugom i teškom putu koji je trajao znamo i sami godinama osvijestile domaću javnost, svjetske humanitarne organizacije, domaće političke čimbenike na postojanje nepravde i na postojanje potrebe za moralnim i materijalnim obeštećenjem jedne velike grupe ljudi. U Domovinskom ratu Republika Hrvatska pretrpjela je brojna razaranja i ogromne ljudske žrtve. Materijalna dobra su se obnovila, neke su rane zarasle, nekim žrtvama ili njihovim obiteljima isplatile su se ili se još uvijek isplaćuju novčane naknade, ali jedan dio žrtava nije dobio zasluženu naknadu niti pažnju i to su upravo ove žrtve o kojima danas govorimo. Seksualno zlostavljanje je zločin koji najjače pogađa žrtvu jer pogađa njeno dostojanstvo, a one uglavnom pate u tišini, u strahu to priznati budući su društvene onda stigmatizirane, a i činjenica da njihovi zločinci šeću pored njih također to otežava još i priznanje. Ono što je važno naglasiti da to nisu bila sporadična događanja, to je bio dio taktike porobljavanja. Trebalo je poniziti pripadnike ili pripadnice poraženog naroda jer silovanje je ubojito oružje rata koje djeluje i desetljećima nakon završetka oružanih sukoba. Neke rane, tjelesne raste zarastaju, psihološke traume su svakim danom jednako prisutne kao što su bile prisutne onih dana kada su se i događale. Žrtve su psihički i fizički invalidi, nesposobne za obiteljski život, nesposobne za reprodukciju, rađanje i za rad. Seksualno nasilje na ovim našim okupiranim teritorijima, jer je četvrtina RH bila okupirana, bio je dio planiranog genocidnog djelovanja. Tamo gdje su bila okupirana područja bili su logori i zatvori, a tamo gdje su bili logori i zatvori bila su seksualna zlostavljanja. Prema nekim evidencijama, i ministar je sam rekao, procjenjuje se da bi takvih žrtava moglo biti između 1500 do 2500, do 2500, DORH je evidentirao 67, procesuirano za takve zločine je svega 15. Normalno da govorimo o žrtvama i muškog i ženskog spola, međutim više je bilo pripadnica žena, odnosno ženskog spola.

svih zastupnika iz drugih klubova i nezavisnih zastupnika očekujemo slične ili iste prijedloge kako bi donijeli zakon u dobroj vjeri i namjeri prema žrtvi i da ispravimo nanesenu nepravdu i ovoj grupaciji, ali i ono što sam već u replici rekla, da ne ponovimo nepravdu nekim drugima. Smatramo stoga nužnim da se izmijeni kod uvođenja termina Domovinski rat u naslovu zakona ostavlja se dojam da je Domovinski rat uzročnik seksualnog nasilja i bez spomena oružane agresije na RH koju su proveli i provodili JNA, Srbija, Crna Gora i dio pobunjenih Srba u Hrvatskoj što je jasno ovaj Dom precizirao u preambuli Deklaracije o Domovinskom ratu. Ponavljamo da je agresija uzrok, Domovinski rat bio odgovor i ovakav predložen naziv diskriminira Domovinski rat i branitelje te u nazivu zakona predlažemo izmjenu koja glasi: "prijedlog Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme agresije na RH u Domovinskom ratu." Sukladno tome predlažemo izmjenu članka 1. tako da glasi: "Ovim se zakonom definira seksualno nasilje počinjeno tijekom oružane agresije Srbije, Crne Gore, JNA i dijela pobunjenog srpskog stanovništva na RH za razdoblje 5.08.'90. do 30.06.'96. na području RH ili tijekom zatočeništva u logorima i zatvorima izvan područja RH gdje se uređuju prava žrtava seksualnog nasilja te postupku ostvarivanja tih prava. I sukladno tome članak 4. mijenjati, predlažemo da počinitelj seksualnog nasilja i pripadnih vojnih i paravojnih postrojbi, dakle vojna osoba ili civilna osoba koja je na počinjenje seksualnog nasilja podržana ili prisiljena od strane vojne osobe. osobe. Neprihvatljivo je da jedan hrvatski zakon izričito definira kao moguće počinitelje kaznenog djela Hrvatske oružane redarstvene snage, a ne definira neprijatelja, kao da je Hrvatsku napao neki nedefinirani neprijatelj. Tko je agresor, ponavljam ponovo, stoji u … deklaracije o Domovinskom ratu. U članak 11. navedena su sva moguća prava koja žrtva može ostvariti priznavanjem statusa žrtve. Naglašavam da je uvijek i dobra i potrebna i dobrodošla psihološka pomoć, međutim većina žrtava ih je u ovom vremenu koristila. Zdravstvena pomoć isto su koristile jer u RH po bilo kojem po bilo kojem osnovu, što je sva sreća, svaki državljanin ima zdravstvenu zaštitu te je kroz ta prava su se koristile i zdravstvene usluge, rehabilitacijski tretmani i smještaj u razne ustanove je dobrodošao, međutim dio tih naših žrtava ima i svoje obitelji i nisu ni motivirane možda za napuštanje te obitelji. Veteranske ustanove svakako su dobrodošle, za sada ih nema, podržavamo i zadovoljni smo zbog ovog otvaranja ustanove u Lipiku. Međutim, ono što je važno i što je svrha ostvarivanja prava na status žrtve seksualnog nasilja, tu su novčane naknade i druga novčana prava koja se mogu i moraju regulirati ovim zakonom. U članku 21. tako to treba i stajati i brisati dodatak posebnim zakonom. Ne treba posebnim zakonom regulirati novčana prava i novčane naknade ako se kroz zakon ostvare, onda se može i ako ne baš zakonom, podzakonskim aktom donijeti i pravila pod kojima se ona mogu i moraju ostvariti. I svakako sredstva za te novčane naknade treba osigurati državni proračun, ne vezati uz neku fondaciju za koje nisu sredstva sigurna, ali fondaciju svakako prihvatiti, ali za neka druga prava koja bi bila nadogradnja ovim osnovnim materijalnim pravima. Stoga ni članci 25. i 39. nisu potrebni iz ovoga što sam maloprije rekla. Članak 28. u kojem se navodi rok za podnošenje zahtjeva nije potreban jer ako je seksualno nasilje se posljedica ratnog zločina, on ne zastarijeva. Također, vezati žrtvu za rok kada će se odlučiti da prijavi ovakav težak zločin, ovakvu tešku traumu znamo da zbog prirode ove traume je to uglavnom nemoguće. Neke žrtve su odmah priznale da su bile seksualno zlostavljane, neke će priznati, a neke možda nikada se s time neće suočiti. U članku 29. se govori u stavcima 1, 2 i 3, ministarstvo koje donosi rješenje za utvrđivanje statusa i prava, a na osnovu mišljenja povjerenstva za davanje mišljenja o … seksualnom nasilju, ali nema mogućnosti žalbe. Mislimo da treba uvesti dvostupanjski postupak ako se to provodi po Zakonu o upravnom postupku jer se upućuje na žalbu pokretanjem upravnog postupka kako stoji u stavku 3. Upravni postupak je dug i skup proces i mislimo da je to možda isto … i da nije pisano u dobroj vjeri da žrtve što prije i na što jednostavniji način dobiju, ostvare svoja prava. Stavak 5 istog članka je u suprotnosti sa člankom 11., stavak 1, točka 8 i 9 koji navodi da žrtve kojoj je utvrđen status može ostvariti novčanu naknadu i druga novčana prava. Treba on glasiti tako da se jasno kaže da žrtva ima pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 150 tisuća kuna i mjesečnu naknadu od 2500 kuna. To je po uzoru na neke zemlje, a isto tako izračun je nastao na osnovu broja na osnovu broja godina od dana kada je nastala trauma, a ne od dana i časa kada je priznat status jer se tako priznavalo i ranjavanje i sva ostala prava koja su ostvarili i sve druge žrtve vezano za ovo vremensko razdoblje. U članku 33. treba predvidjeti i svjedočenje kao dobru volju prema žrtvi, budući su ratne okolnosti bile takve da nije bilo u vrijeme okupacije i zatočeništva nikakvih liječnika, nikakvih odlazaka liječniku, nije bilo moguće dobiti adekvatne nalaze niti preglede, a ponajmanje za ovakvu vrstu nasilja i ozljeda kao što je seksualno zlostavljanje. u nekim slučajevima postoje samo svjedoci nasilja i ponavljamo u znak dobre volje prema žrtvi, mi bi trebali i uvesti da i svjedočenje možete biti itekako značajno prilikom ostvarivanja prava statusa

sama će stranka snositi troškove što može svakako dodatno utjecati na njezinu odluku da li da uopće pokreće postupak jer znamo i sami da te osobe nemaju sredstava za život. Dakle, trošak postupka treba priznati na teret državnog proračuna bez obzira na njegov ishod. Članak 36. nije jasan. U ovom zakonu ga ne bi trebalo ni navoditi, ovo je zakon za žrtve jer ovako kako je napisan stvara nedoumice i dovodi do zaključka da status žrtvi i rješenje koje će ona dobiti kada ga ostvari nije valjan dokaz u eventualnom postupku prema počinitelju seksualnog nasilja, čak što više, stiče se dojam da je moguće da se prizna status žrtve a da počinitelj zločina ne bude osuđivan kao i da to rješenje neće biti nikakav dokazni materijal u eventualnom njegovom suđenju. Ono na što mi moramo odmah inzistirati jednako kao i na donošenju i provođenju ovog zakona, a to je da uz potrebnu adekvatnu naknadu žrtvama seksualnog nasilja trebamo ustrajati na progonu i kazni počiniteljima. Žrtve znaju imena, žrtve su davale iskaze, ti iskazi stoje u ladicama, a počinitelji su na slobodi. Ako žrtvama priznamo status, ako im priznamo pravo na odštetu ako osudimo zločince tek onda smo im vratili dostojanstvo i ispravili ovu nepravdu koja se dugo godina provlači. I za kraj, kolegice i kolege nemojmo se bojati prihvatiti ovakav zakon sa ovim izmjenama koje smo predložili. Nemojmo se bojati tereta za državni proračun jer ove žrtve za nas su podnijele puno više i to im priznajmo. Idemo na replike, imamo ih 11. Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice, točno je rekli ste nisu to bili sporadični događaji, bila je to strategija jer i u knjizi "Sunčica" koja je izdana sljedeće piše: "30 tisuća osoba bilo je zatočeno u srpskim koncentracijskim logorima od čega je bilo tri tisuće žena i 500 djece. Najmlađa silovana djevojčica imala je tek 6 godina, a najstarija žena bila je od 80 godina". Pa zar to, dobro ste primijetili u svojoj raspravi ne izaziva ne samo ogorčenje i gorčinu i zar to ne daje pravo da tražimo da se očuva i svetost Domovinskog rata ali i svake žrtve i muškarce i žene. Činjenica jest da su u ratu bili silovani i žene i muškarci, još je poraznija činjenica da su svi oni morali šutjeti jer su trpjeli osudu okruženja u kojem žive. I sada imamo nekoliko stotina zahtjeva žena koje su silovane koje proživljavaju svoju psihološku dramu i životnu dramu, ima i nešto muškaraca koji će sigurno puno teže priznati ovaj zločin. Ali ovim zakonom kao što govorite treba se otvoriti prostor da svi mogu sudjelovati u tome, da svi mogu iskreno i javno obratiti tužilaštvu, da svi mogu očekivati da neće biti obezvrijeđeni, da svi oni i žene i ti muškarci bili su branitelji u Domovinskom ratu u našem časnom Domovinskom ratu. A od koga i pod čijom agresijom? Srpskom, crnogorskom i svih ostalih. **Zgrebec, Dragica Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice Murganić drago mi je da ste odmah na početku reli da ćemo podržati ovaj zakon i mislim da ova tema naprosto ne zaslužuje danas politikantsko prepucavanje, a očigledno po broju prijavljenih replika će to biti i javio sam se za repliku i više se neću javljati, iz jednostavnog razloga da pozovem sve kolegice i kolege, ako želimo da se ovaj zakon donese i da pomognemo tim ženama koje su stradale onda to dokažimo prilikom donošenja državnog proračuna. i dajte bar danas iz pijeteta prema tim stradalim ženama odustanimo od politikantskih prepucavanja, ali dokažimo da želimo da ovaj zakon živi, dokažimo to kada se bude donosio državni proračun i već u proračunu 2015.osigurajmo sredstva. Ja se slažem kolega s vama jer sam to i u uvodu rekla, ali pola replika su vaš klub. Kolegica Nada Murganić odgovor na repliku. Pa evo ja sada ne znam, moj stav bi bio drugačiji zašto bi se trebali bojati replika, replike mogu biti dobronamjerne i replikama ćemo potencirati ono dobro što želimo istaknuti i oko čega se želimo dogovoriti vezano za ovaj zakon. Jasno da je ovo tema o kojoj trebamo govoriti i razgovarati sa pijetetom i poštovanjem, inače je lažno sve ovo što ćemo napisati i neće biti niti vjerodostojno ono što smo htjeli postići svi zajedno sa ovim zakonom. Ja ponavljam da su ovo rasprave, ja ponavljam da se ne trebamo bojati prevelike navale prijava rješavanje za priznavanje statusa žrtava Domovinskog rata jer mi svi znamo da je priznavanje da je netko seksualno bio zlostavljan izuzetno teško. I u običnom civilnom seksualnom zlostavljanju i silovanju gdje se to možda dogodi jedanput, ovo se događalo danima, mjesecima od nekoliko desetina različitih osoba. Dakle radi se o jednoj težini o jednoj specifičnosti koju zaista trebamo kazati da smo odgovorno društvo i priznati jedan status jedno društveno odgovorno priznanje priznati. Tomislav Ivić, replika. većinom onoga što ste rekli, prije svega sve naravno pohvale za uopće prijedlog ovakvog jednog zakona, ali mislim da iz vaše rasprave proizlazi da zakon nije dobro pripremljen ili nije dovoljno pripremljen i to je očigledno iz argumenata koji su već i kroz ove replike izneseni. Dakle nema financijske procjene što je rekao kolega Šuker svaki zakon mora imati financijsku procjenu i neodrživo je gospodine ministre da se ovdje novci i sredstva koja su potrebna za osiguranje provođenja ovog zakona uopće ne spominju. Rekli ste da otprilike 2,5 tisuće žena bi eventualno ostvarili pravo. Ako je to taj broj to je onda iznos koji sigurno neće dovesti u pitanje državni proračun. To je iznos koji se može i mora naći u državnom proračunu jer pronalazili smo i donosili zakone koji su znatno više opteretili državni proračun nego što bi eventualno Nikakav fond nego sredstava državnog proračuna, to je jedino rješenje da bi se materijalna nadoknada prema žrtvama seksualnog nasilja mogla na jedan pravedan, dugoročan način riješiti. Dakle nikakav fond neće riješiti ovaj problem pogotovo fond koji neće imati a ovdje u zakonu se uopće to ne spominje osigurane izvore punjenja, jedino rješenje je dakle državni proračun i stavka u državnom proračunu pri Ministarstvu hrvatskih branitelja koja će predvidjeti

da nije potrebno ali ovo je itekako potrebno. I ono što sam rekla na kraju rasprave, nemojmo se bojati toga jer to su 20 i još nešto godina puta toliko mjeseci financijska sredstva koje te žrtve, koje te žene i muškarci nisu bili sposobni za rad, nisu mogli raditi, Dakle kada se to sve skupa pobroji onda to i nije tako velika suma koju sam ja osjetila evo da je možda zapanjila nekoga kada smo to rekli. Da li je to 2500 osoba pa to je njih toliko procjena da ih ima kao žrtava a da li će one sve ostvariti taj status, pa postoji procedura koja će to možda opravdano ili možda subjektivno i neopravdano ipak onemogućiti. Da li će one sve u isto vrijeme, isti dan, u istoj godini ostvariti taj status, pa normalno da neće. Mi imamo već sada nekoliko žena koje su to priznale i koje imaju dokumentaciju koja je na neki način novo Povjerenstvo može već sa tom tom dokumentacijom da ne prolaze novu torturu, nova svjedočenja, nove traume, ne izvrgavaju se novim stresovima i novom na koncu konca sramoti jer ipak se to tako doživljava i proživljava u nekim sredinama i kod nekih osoba njih možemo već odmah uvrstiti u proračun i riješiti a ostale će sukcesivno kako vrijeme dolazi. Hvala lijepo. Poštovana kolegice u izvješću spominjali ste dakle situaciju sa procesuiranim slučajevima slučajevima ratnog zločina vezano za kazneno djelo silovanja, dakle u prošloj godini iz izvješća DORH-a bilo je 59 prijava od čega 57 prijava za kaznena djela ratnog zločina, ne navodi se silovanje nego sve. U 2013. primljeno je novih 37 prijava, 3 su odbačene, doneseno je 37 naloga za provođenje istrage, uglavnom državno odvjetništvo i u tom izvješću se žali da nema dovoljno dokumentacije, da nema dovoljno dokaza. Poznata je činjenica o tome da je jedan broj žena skupo hrabrosti i prijavio ovo kazneno djelo, međutim, istrage idu jako sporo, jako teško. I sada kada usporedite ovih 59 prijava za kazneno djelo ratnog zločina a iz dokumentacije nevladinih organizacij a UNDP-a negdje između 200 i 220 djece je rođeno kao rezultat kaznenog djela silovanja. Onda se postavlja pitanje gdje nestaju te istrage, gdje to sve nestaje i zašto se to u pravoj mjeri ne stimulira za procesuiranje. **Zgrebec, Dragica evo poštovana kolegice zastupnice, ove brojke samo potvrđuju ono što želim ja u ovoj raspravi istaknuti da se zaista ne prijavljuju takvi zločini, da ih je teško dokazati, da su procesi zaista mučni i mukotrpni, da nema dovoljno dokaza, mi ne možemo iz tog vremena izuzeti nekakve forenzične dokaze ili materijale. Zbog toga sam i naglasila da ovaj zakon mora omogućiti da kod priznavanja statusa, dakle u tom postupku se uzme u obzir i svjedočenja jer ja ne znam na temelju kojih drugih materijalnih dokaza ili dokumenata bi se moglo nakon 20 i nešto godina dokazati silovanje za koje znamo da ih ima, žene znaju, žene su svjedočile, žene poznaju svoje zlotvore, one ih svaki dan sreću, pa oni se čak neki ni ne srame da to jesu, čak se i hvale, prijete ponovno. ponavljam ono što smo svi rekli specifičan zakon i trebamo o svim tim aspektima dobro razmisliti i možda kada donosimo neke odredbe izići iz nekakvih uobičajenih okvira i načina kako se nešto može čvrsto, tvrdo dokazivati.

Poštovana kolegice Murganić, predložili ste da se u naslovu ovog zakona ne spominje naziv Domovinski rat jer može imati negativne ili sam krivo razumjela. u svakom slučaju mislim da ovaj naziv zakona treba ostati jer on govori izravno o problematici o kojoj je riječ, svaki naziv mora izravno govoriti o čemu je riječ u ovom zakonu. Naime mislim da ništa ne može ugroziti da tako kažem ugled ili umanjiti umanjiti značaj Domovinskog rata, rat je rat, znamo da postoje žrtve i upravo zbog toga što o tome i treba govoriti, treba govoriti o strahotama rata mislim da ovaj naziv treba ostati. Hvala lijepa. **Murganić, Nada (HDZ)** Ako stoji u nazivu samo Domovinski rat onda se on prihvaća i gleda u negativnom kontekstu. Zbog toga smo htjeli da se naglasi za vrijeme oružane agresije u Domovinskom ratu jer Domovinski rat je odgovor na oružanu agresiju. Da li nešto može umanjiti ili ne može umanjiti svetinju uz koju vežemo uspomene na Domovinski rat, ovih dana znate i sami, može se gledati ovako i onako. U svrhu izbjegavanja, u svrhu zaista prave istine i potenciranja istine mislim da je dobro ubaciti oružanu agresiju u Domovinskom ratu. Ante Babić, replika. mi je drago da ste primijetili to da ne stoji iza žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i za vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku što bi bilo dobro. Primijetili ste ovaj članak 36., dobro je razgovarati o tome. Rješenje kojim se utvrđuje status i prava iz ovog zakona ne pretpostavljaju kaznenu odgovornost počinitelja i ne utječu na odluke nadležnih tijela o činjenici počinjenja kaznenog djela seksualnog nasilja. Taj članak 36. po meni je kontradiktoran. Kakva smo mi to zemlja koja bi priznala status žrtvi, a da počinitelj ne bi bio osuđen? Pretpostavljam da je to obvezujuće za Državno odvjetništvo, progon počinitelja kaznenih djela.

ministru, vjerojatno će se pravni stručnjaci možda biti u tome i stručniji, da jednostavno taj članak možda ne bi trebao ni stajati. Ja sam pitala na odborima predstavnike iz Ministarstva branitelja pojašnjenje tog zakona nas koji nismo pravnici, laici smo, evo navodi zaista na ovakav zaključak i to nije dobro. Zakon je posvećen žrtvi, zakon ne govori baš, nije pisan za zločine. Postoji tumačenje da se ovo pravo neće ostvarivati u kaznenom postupku jer to bi trajalo onda ne znam koliko. Dakle to rješenje neće biti posljedica kaznenog postupka prema eventualnom počinitelju, ali navodi se na zaključak da to rješenje neće imati snagu nikakvu u dokaznom postupku protiv eventualnog počinitelja što mislim da nije dobro. Kolegice Murganić, govorili ste o tome da uz počinitelje zločina treba vezati nacionalnost. Po mom mišljenju uz počinitelje zločina trebamo vezati ime i prezime i najgoru moguću osudu i kaznu, a ne nacionalnost. Krivnju treba individualizirati, krivnja se mora individualizirati jer u ratu žene i muškarce siluju i pripadnici prijateljske vojske i pripadnici neprijateljske vojske i civili, pa i pripadnici mirovnih snaga. **Murganić, Nada (HDZ)** Poštovana kolegice, ja uopće nisam spomenula u cijeloj svojoj raspravi nijednom rječju nacionalnost i s vama ću se složiti da je žrtva žrtva, bilo jedna i bilo koje nacionalnosti i zločinac je zločinac, bilo jedan i bilo koje nacionalnosti. Ali nije u ovom zakonu uopće riječ o naciji nacionalnosti i nije mi drago ako ću to shvatiti da ste mi to namjerno imputirali. Mogu vam Mogu vam svoj cijeli materijal kojeg sam dijelom i čitala dati na uvid, postoje i fonogrami. Ja sam inzistirala i inzistirat ćemo da kada se govori tko je agresor na Republiku Hrvatsku da se samo prepiše iz preambule o o Deklaraciji iz Domovinskog rata i tu se ne spominju nacionalnosti. Pročitajte to. Ja vas molim, evo to mi nije drago čuti i ne bi volila da rasprava sada krene u ovom tonu. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Kolegice Murganić, dakle kao što je rekao i ministar ovo je zakon srca, zakon koji priznaje patnju i koji na kraju krajeva i odaje javno priznanje svim žrtvama na neki način, uz obeštećenje, uz sve ono što ide uz njega. Međutim, ono što mene zanima u principu je stvar dosljednosti. Koji je pravi stav HDZ-a, onaj koji je iznesen na Odboru za ratne veterane kad niste podržali zakon ili ovaj na javnoj sceni da ćete podržat zakon? Drago mi je da ćete podržat zakon, to je dobro. Ovaj zakon je trebalo donijeti davno prije, ali me zanima doista koji je vaš pravi stav. Hvala. U ime kluba i svoje osobno ime mogu reći da ćemo ovo prvo čitanje zakona podržati. Zaista smatramo da je jako dobro i cijenimo napore svih onih koji su se trudili da ovaj zakon dođe u saborskoj raspravi. Ono što nije, a vidi se iz naših prijedloga, ono što ne podržava to su dijelovi iz ovog zakona. Dali smo konkretne prijedloge kako želimo da se to uvrsti i nadam se da ćemo svi zajedno kod glasovanja u onom konačnom prijedlogu se usuglasiti jer je to za nas sve izuzetno važno. Naš je stav da podržimo prvo čitanje, ali isto tako očekujemo da će rasprava iskristalizirati bolja rješenja konačno. Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolegice Murganić, dakle ja ću ovako reći, osobno sam ustvari vrlo ponosna, stvarno ponosna što smo konačno došli u priliku da imamo pred sobom ovakav prijedlog zakona. Iskreno žalim što ustvari, i to sam javno rekla prije dvije godine na jednom skupu u Vukovaru, iskreno žalim što 20 godina ili nešto koju godinu manje ova država, institucije države nisu ovaj problem uopće prepoznavale. Iskreno žalim što žene danas, sve žrtve i muškarci, silovanja i ostalih seksualnih zločina počinjenih tijekom našeg Domovinskog rata moraju iznova prolaziti niz tortura. Ono što također žalim kada je Hrvatska bila u nekim boljim vremenima u financijskom smislu da nismo i o ovim žrtvama vodili računa. Kako će u konačnici ovaj zakon izgledati, ja vjerujem da će sve što je bilo u raspravi se i kasnije biti biti neka osnova za eventualne i dorade ovog zakona. Ali mene ovako zanima. Rekli ste iznose koje vi kao klub zastupnika predlažete. To je, kad bi u ovom času bile sve žrtve 375 milijuna jednokratne isplate i 75 milijuna godišnjih mjesečnih naknada. Ali me interesira kad ste spominjali zemlje u kojima je to riješeno na sličan način, molim vas recite mi koje su to zemlje. Na ovom području jedino Bosna je donijela jedan zakon koji prvo ne provodi, ne provodi, danas nema mogućnosti da provodi i drugo nisu obuhvaćene sve žrtve. Ja niti jednu drugu državu ne poznam koja je donijela na ovaj način sličan zakon.

kao što ste vi rekli kada su bolja financijska sredstva bila ako sam tako razumio donijeli ovaj zakon. Pa ja ću vas citirati. Jedanput ste upravo vi meni u jednoj replici odgovorili da za dobar zakon su uvijek dobra vremena, a ponavljam da taj iznos koji ste vi pomnožili sa onim kojima sam ja predložila neće biti odjedanput u jednoj godini jer je nemoguće tehnički to provesti. Dakle, ponavljam ne moramo se bojati opterećenja za državni proračun. Ali ono što nismo napravili nismo, ali sada radimo, pa idemo napraviti onako kako treba, da ne bi izložili žrtve bespotrebnim patnjama za jedno rješenje koje će možda ako imamo ovakav stav, štedljivi stav prema tim žrtvama biti mrtvo slovo na papiru. Koje zemlje? Bosna i Hercegovina ima riješeno rješavanje redovnih novčanih naknada. Pa ako je mogla Bosna možemo i mi. A što se tiče ovakovih naknada moram iskreno priznati, a mi se volimo usporediti to su nordijske zemlje. Hrvoje Nekić, replika. kad je rekao da zaista trebamo svi odustati od nepotrebnog politiziranja. Međutim, moram reagirati na jednu tezu gdje se pokušalo provući da se u ovom zakonu skrivaju agresori. E vidite, mislim da je to upravo nepotrebno i da zapravo nitko nema namjeru sakriti agresora. Svi mi jako dobro znamo tko je bio agresor i kakve je zločine počinio. Vezano uz raspravu u ovaj zakon. Dakle, žrtve takvog nasilja zaista zaslužuju maksimalno poštovanje svih nas i na takav način se svi trebamo odnositi prema njima. Ja ću naglasiti ovo je prvo čitanje. Do drugog čitanja bit će jako puno vremena da se zakon uskladi i da se sve vaše primjedbe i primjedbe sa ove rasprave uvrste u taj zakon. Tako da zaista mislim da svako daljnje prepucavanje vezano uz ovaj zakon nema smisla. Žrtve zaslužuju naše poštovanje i još jednom zaista se moramo tako odnositi prema njima. Onda nemojmo replicirati. Odgovor na repliku, Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Pa evo ja neću replike shvatiti kao prepucavanje. Ja želim da iz ovih replika se razjasne možda nešto što ja nisam dobro pojasnila ili nešto što evo nisam dovoljno iznijela pa vi niste, dakle ne krivim vas. Niste dobro razumjeli. Ja sam naglasila da je ovo zakon koji je posvećen žrtvama i čak onaj članak gdje se spominju zločinci sam rekla da ne treba niti postojati. Dakle, ja nisam rekla da ovaj zakon skriva zločince. Ja sad ne mogu vjerovati da sam bila toliko nejasna, a ponavljam imamo i fonogram. Imate i evo ja vam mogu dati ovo što sam i čitala. Ne znam uopće kako bi mi to palo na pamet, pa evo žao mi je da ste tako to shvatili. Namjerno to ne želim, jer ne želim da ide rasprava u tom pravcu. Poštovana kolegice Murganić, vi ste u svojoj raspravi ispred kluba HDZ-a na kraju rasprave izrekli sljedeće, pa ću vas pokušati citirati. Dakle, nemojmo se bojiti prihvatiti ovaj zakon s izmjenama, dakle koje ste vi u svojoj raspravi predložili. Žrtve seksualnog nasilja podnijele su za nas puno više, poštovana kolegice. Dakle, ova Vlada se doista ne boji. Duboko je svjesna tragedije žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i prepoznala je kao problem to što do sada te žrtve nisu dobile adekvatnu satisfakciju. Sve to što sam rekla potvrđuje upravo ovaj zakonski prijedlog o kojem danas raspravljamo. U raspravi ste iznijeli puno neslaganja sa predloženim zakonom. Imate primjedbe na gotovo svaki članak. Vrlo precizno ste iznijeli i iznose financijskih obeštećenja koje bi žrtve trebale primiti. Gotovo možemo reći iznijeli ste kostur vlastitog zakona. Ono što vas ja moram pitati poštovana kolegice zašto vaša Vlada 23 godine nije donijela ovaj zakon. Molim vas precizan odgovor kao što ste bili precizni kod davanja primjedbi. Dinko Burić, odgovor na repliku. Pa evo kolegice ja sam ipak koliko god se pozivamo na to nemojmo se prepucavati pa nemojmo polemizirati. Ja sam ipak očekivala da će doći ovakvo pitanje i znala sam da vi to nećete odoljeti. Pa evo ja ću vam sada reći iskreno. Da, nemojmo se bojati. I vi sada ste na vlasti i nemojte se bojati prihvatiti ovakvo opterećenje za državni proračun, a i mi ćemo ga ubuduće vrlo rado isplaćivati. razumije se./… Molim vas, molim vas lijepo. Nemojmo zbog onih koji nas slušaju sa galerije na ovakav način raspravljati. Kolega Šuker! zastupnika nezavisnih zastupnika Linića, Vukšića i Hodžića, Branko Vukšić. Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre, uvažene kolegice i kolege. Nemam strah od javnih nastupa ali prvi put govorim s velikom nelagodom i strahom. Govorim s nelagodom i strahom zbog toga što je riječ o izuzetno delikatnom zakonu i bojim se da ne upotrijebim neku krivu riječ i da tu krivu riječ žrtve ne shvate krivo. Stvarno ovaj zakon ne dopušta, nitko nema pravo politizirati s ovim zakonom, a niti trebamo dokazivati. Bio sam u jednoj radijskoj emisiji pa su jednu kolegicu pitali koliko ona voli Hrvatsku. Ne smijemo se ponašati na ovakav način. Prije svega jedno pitanje, zbog čega bi Predrag Fred Matić tajio tko je agresor na žrtve? Mislim da je to čak nepristojno njemu docirati, i bilo kome drugome. Zato ostanimo dostojanstveni kao što su žrtve ostale dostojanstvene. Stvarno se zahvaljujem na hrabrosti ženama koje su progovorile ovom zločinu, ja ću upotrebljavati riječ ne nasilje nego zločin jer smatram da je to zločin. Radi se o masovnom zločinu. Zahvaljujem se ministru Matiću što je imao hrabrosti predložiti ovakav zakon. On dolazi kasno, ali bolje da je došao sada nego da nije došao nikada, prekasno. I svi smo mi krivci zašto nije bilo toga zakona prije jer smo mogli kao i građani i kroz mnoge druge asocijacije predložiti Hrvatskome saboru da donese zakon i da zaštiti dignitet osoba osoba i žena i u manjoj mjeri muškaraca koji su pretrpjeli jedno veliko poniženje, jednu veliku muku. Zato ne treba pitati kako ste mogli ovo napisati, nije nam jasno, nečuveno, treba napisati pošteno i iskreno. Ja sam shvatio ovaj zakon da je pošten i iskren i da ima pogrešaka koje ćemo ispraviti. Sve te pogreške treba ispraviti. Druga stvar, koja je vrlo važna, zar 20 godina nakon rata, nakon Oluje trebamo svakoga dokazivati svoje domoljublje na verbalan način, a često radimo nešto drugo i svaki puta se zaklinjati da smo mi ti pravi Hrvati koji znaju tko je koga napao, što je Domovinski rat i tko koga i zašto treba voljeti ili ne daj Bože mrziti. Mislim da je to nepotrebno. Postoje osobe drugih nacionalnosti koje su branile Hrvatsku, i to moramo znati. Ima nejasnoća ali zakon, ne slažem se s kolegicom koja upotrebljava riječ ili za članak ili za zakon svejedno je, da zakon nije pisan u dobroj vjeri. Zakon je pisan u dobroj vjeri. Ne slažem se da ne treba fond. fond. S dobrim potezima, s dobrim obrazloženjem ne vjerujem da su naši tajkuni, hrvatski oligarsi toliko teškoga srca da ne bi napunili taj fond, ne vjerujem u to. Ti fondovi itekako u zapadnim demokracijama u koje se zaklinju i ova neoliberalna Vlada i ona prije neoliberalna Vlada itekako pune takve fondove i itekako su osjećajni kada su u pitanju, nemaju takvih problema kakve probleme imamo mi. Posvetimo i ovaj zakon jest posvećen žrtvama. I tim se žrtvama trebamo duboko pokloniti. Jednostavno ne znam kako bih reagirao, ne mogu se staviti u kožu, ne poznajem nikoga bliskoga kome se to dogodilo ali mora da je strašno. Jer i sama pomisao govoriti o tim zločinima je strašna. Strašno je vjerojatno ženama i muškarcima kad šeću ili Vukovarom ili nekim drugim gradovima i kad vide zločince koji slobodno šeću po tim gradovima, to je prestrašno. Ali molim vas lijepo kolegice i kolege zapitajmo se u kojoj smo mi to godini? 2014. godini. I ništa nismo poduzeli, govorim o svima nama, da se ti zločini kazne. Da žrtve tog zločina svakoga dana ne kopaju same sebi ili oni zločinci njima po ranama. Jer svaki puta kada žrtva vidi zločinca kako slobodno šeta žrtva kao da je ponovno silovana. To je prestrašno. Mi smo ostali bešćutna politička preambula koja ne brine o onome o čemu bi trebala brinuti, a trebamo brinuti, ako ne brinemo mi se zaklinjemo čitavo vrijeme u svetost Domovinskog rata, čitavo vrijeme inzistiramo na tome da treba svaki puta reći, agresori su bili Jugoslavenska narodna armija pa i je bilo više vojski u tome ratu, bila je Jugoslavenska narodna armija, ona nas je napala. Srpska vojska nas je napala, znači to je isto jedna vojska koja je sudjelovala u Domovinskom ratu, mi smo se branili, ali zar to svaki put treba doći za govornicu i ovdje pojašnjavati da je to tako. Imamo, treba prepisati preambulu, najmanji problem je prepisati preambulu, ali ovaj zakon nije taj koji će govoriti o tome. kolege, domoljublje, za domoljublje istina se govori na druge načine, djelima, a ne riječima ovdje za ovom govornicom. Ja ću kao saborski zastupnik u svoje ime i u ime kluba napisati ono što smatram da treba promijeniti u zakonu, a treba promijeniti u zakonu neke stvari, ali smatram, prije svega ne može se govoriti da su oštećene osobe, nego osobe nad kojima je počinjen zločin. Ima nespretnosti, ima krivih formulacija, ali to nije sigurno iz zle namjere, nego je to naprosto se tako dogodilo i ja vas lijepo molim za dostojanstvo, naročito prema žrtvama koje zaslužuju svu našu pozornost i nakon što donesemo ovaj zakon, slažem se s onima, treba se pobrinuti da nakon što se zakon usvoji da se osiguraju sredstva i u proračunu i da se napuni font i da vodimo trajnu brigu, a ne samo da vodimo brigu u vrijeme u vrijeme kad smo ovdje u sabornici i kad se obraćamo svojim glasačima. Na tome nitko ne smije skupljati političke poene. Hvala vam Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Vukšić, vama za repliku sam se javila upravo da vam odgovorim na ovo što već neki sada govornici govore o politikantstvu, politiziranju, o tome čuvanju žrtve i što se očekuje od nas. Zar je politikantstvo da danas mi, a rekli smo da ćemo ovaj zakon podržati u prvom čitanju i naznačili smo ono što smatramo da treba izmijeniti, ali zar je politikantstvo

kada govorimo o tome da želimo da u tom zakonu to bude? To nije politikantstvo. Bez obzira što je, rekli ste, 20 godina prošlo, zar je zabranjeno ponoviti i o agresiji i o žrtvi i o domovini našoj, zar je to loše? Nije loše, ne treba se zaboraviti ništa. Ne mislim da ja više volim Hrvatsku od vas ili od bilo koga drugog ovdje ili u cijeloj Hrvatskoj, sigurno sam je manje voljela od onih koji su svoje živote dali za Hrvatsku i od onih žena koje su bile u Vukovaru i bile na bojišnicama, bile u logorima. Ja imam tu čak i ime Vukovarskog, ma ja bih ga nazvala, ne agresora, najvećeg zločinca, najvećeg, koji je imao organizirano mjesto za silovanje, kapetana Miletića. Je li je to sad zlo, je li je to politikantstvo? Nije, nije. Nego oni koji su stradali, koji su za svoju domovinu prolili krv i najveću žrtvu. I žene i muškarci koji su šutjeli do danas i do prije 5 godina. Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice, kad sam govorio nisam mislio na vas, nisam mislio na određeni klub, ali reći ću vam sljedeće. Kad sam došao prvi puta na sumnju, zapovjednik Praljak, što prvi puta sada govorim jer se time nikad ne gusam, kad sam ga počeo nošen novinarskim … ispitivati o nekim situacijama na ratištu, o žrtvama, tad mi je rekao pusti da žrtve govore. Da, politikantstvo je, sad ću reći konkretno, ako se puno govori, a malo se čini, onda je to politikantstvo. Onda je to samo govorenje radi govorenja. Da, 20 godina nakon rata mi donosimo ovaj zakon i zato pustimo, ako i, ja kažem, zakon nije dorečen, zakon nije idealno napisan, ali to ne govorim u negativnom kontekstu jer ovdje je bilo nekoliko puta rečeno kako ste mogli, kako ste mogli samo jednu vojsku strpati u ovaj zakon, bilo je to rečeno. Recimo, kolega Šuker u svojoj replici prvoj. Molim vas pogledajte tu repliku. Ništa, ja samo apeliram pustimo na stranu, ajmo govoriti samo o zakonu. Kako ga poboljšati i kako da žrtve dobe svoju satisfakciju i pustimo žrtve i ne kopajmo s ovim našim replikama rane njihove jer slažem se s kolegicom koja je govorila u ime HDZ-a, nisu replike suvišne ako imamo što reći. Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega, u vašem izlaganju zahvalili ste se na hrabrosti ženama koje su progovorile, međutim ima ih puno što nisu progovorile, i žena i muškaraca i upravo mislim da je ovaj zakon mogućnost, odnosno osvješćenje njima i dat će im hrabrost, dat će im snagu da se oslobode i one krivice koju vjerojatno osjećaju i da zapravo progovore. Evo, imamo podatke da najmlađe dijete koje je silovano, bilo je 6 godina, a najstarije 80 godina, starica. Kad ste govorili o tome da li poznajemo ili ne poznajemo, rekli ste da ne poznate nikoga, nažalost, ja znam gospođu, od moje prijateljice majku, koja je silovana, a tada je imala negdje 65 godina i znam kako je teško bilo toj kćeri, koja je to meni kao prijateljica i priznala koliko je patila, možemo zamisliti kakao je bila duša majke njene koja to sve proživljavala. Ovaj zakon je pošten i iskren i u to vjerujemo svi i mislim da je jedan veliki iskorak ka pravdi prema svim tim žrtvama. A "seksualno nasilje je u sukobu je najstarije i najmanje osuđivani zločin na svijetu i vrijeme je da se odbaci izgovor kako je silovanje u ratu neizbježno, ono se može zaustaviti". Ovo citiram glavnog tajnika UN koji se obratio na jednoj konferenciji. I mislim da je upravo sada vrijeme, mirnodopsko vrijeme kada možemo ispraviti tu nepravdu svih ovih 20 godina i djelovati. Hvala lijepo. Uvažena kolegice slažem se. Ovaj zakon jest delikatan, hrabar i on upravo to što ste rekli omogućuje žrtvama da se drugačije osjećaju. A drugo što mi trebamo raditi, trebamo mijenjati društvenu klimu kako bismo dali žrtvama tog zločina poticaj da se jave, da pristupe da postanu članovi društva koji neće nositi takav teret na svojim leđima. To su velike traume, ono što sam imao prilike saznavati iz medija iz stručne literature ne samo za te žtve nego i za obitelji, za odnose u obiteljima, a uostalom trebalo bi biti da je to trauma konačno i za naše čitavo društvo za sve na bi to trebala biti velika trauma. I ne smijemo pred time zatvarati oči. Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Vukšić, reli ste evo živimo u 2014.godini pa bismo trebali voditi računa i o vremenskom odmaku. Ma i u 2014.i u 2034.i u 2054.i dok god bude bilo samostalne i neovisne Hrvatske države morat će se razlikovati ono što se dogodilo u Domovinskom ratu kada su u pitanju žrtve velikosrpske agresije od ostalih žrtava, morat će se razlikovati. I dok bude vrijedila Deklaracija o Domovinskom ratu koju je ovaj Sabor odnosno Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio još 2000.godine u kojem definira Domovinski rat kao pravedan, legitiman, obrambeni, osloboditeljski i kao onaj koji se vodio kao rat protiv agresije Srbije, Crne Gore i JNA dotle ni 2014.ni bilo koje druge godine ne može se u zakonu koji pretendira nositi naziv Domovinski rat bilo kojom riječju imati isti status pa makar i da se nadzire isti status žrtve, agresije i samog agresora. Jer je nebrojeno puta bilo govora o tome da su žrtve agresije bile i muškarci i žene i upravo u svijetlu toga ne smije nijedan članak ovog zakona biti dvojben da i jednom muškarcu koji je možda bio žrtva silovanja a da je bio agresora da ima ista prava kao bilo koja druga žrtva seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata, 2014.ili bilo koja druga godina neovisno o tome. A pozdravljam to da se krenulo u rješavanje ovoga, a u raspravi ću reći s čim se ne slažem i što tražim da se mijenja. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Branko Vukšić odgovor na repliku. Evo mogu vam reći kao što sam prije rekao govorio o strahu s kojim govorim o toj temi da sada da vas nisam razumio. Da li ste vi uputili kritiku na moju raspravu ja samo govorim da 2014.godine ne smijemo zloupotrebljavati ovaj prostor kako bismo verbalno dokazivali svoje hrvatstvo ili domoljublje, ja sam o tome govorio. Naravno da i 2020., 50.-te ili 3000.godine treba osuđivati zločine. Druga stvar koja govorili ste o žrtvama, žrtve trebaju imati isti status, žrtve, ja govorim o žrtvama. Jasno je tko su agresori, agresore ste vi nabrojili, agresori su Srbija, agresor je Crna Gora, agresor je JNA koja je bila crnogorska i srpska prema tome tu nema dvojbe. Ali danas govorimo o zakonu koji treba i ono što treba popraviti u zakonu nama je da upozorimo ministra i da pisano uputimo ministru svoje primjedbe, prijedloge, amandmane i da se to ispravi ništa drugo. Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Vukšić, podupirem ustvari sve što ste izrekli u svojoj raspravi u ime kluba i željela bih još jedanput reći i vi sami ste spomenuli i to je točno, svi smo krivi što ovo pitanje nismo puno, puno ranije stavili na dnevni red. U vremenima možda kada bi i mnoge žrtve bile i žive jer jedan dio njih je u međuvremenu umro. Možda bi se lakše odlučile, možda bi imale potpunije dokumentacije, dakle sve je možda moglo biti lakše. Ali slažem se da zločini koji su počinjeni kroz seksualno nasilje različite vrste, naravno ne zastarijevaju i žrtve uvijek moraju imati pravo da im se prizna status žrtve i da dobiju ono što im po zakonu pripada. Ono što bih željela reći o ovom zakonu podupirući vaše stavove. Zakon nije rađen preko noći, ovaj zakon je započeo radit se u Ministarstvu branitelja negdje početkom ili do sredine 2012.godine i od onda se taj zakon priprema u velikoj suradnji sa međunarodnim organizacijama, sa UNDP-em sa UN-om, dakle nekoliko savjetovanja, okruglih stolova, nekoliko međunarodnih konferencija ne samo ovdje u Zagrebu nego i u drugim dijelovima Hrvatske. Dakle vrlo pažljivo, detaljno, studiozno da tako kažem se taj zakon pripremao. I danas je pred nama ovaj zakon koji ustvari ima priznanje i od međunarodne zajednice, od ljudi koji se direktno godinama bave problematikom žrtava seksualnog nasilja u ratnim oružanim sukobima diljem svijeta. I svi ga ocjenjuju kao jedan iskorak u tretiranju ove problematike i kada su žrtve seksualnog nasilja u pitanju. **Zgrebec, Dragica Uvažena kolegice Sobol, da, svi smo mi krivi što se zakon nije donio prije, ali pustimo sada krivicu, ovaj protek vremena je zloćudan zbog toga što stvarnost nas upozorava da postoje dvije vrste građana. Za žrtve rat još nije prošao i to je najstrašnije. I zato je strašno kada se netko iščuđava kako za te ljude nije rat. I zato ja osjećam s druge strane, koliko god se protivim onom nasilju skidanja ploče u Vukovaru osjećam da su ti ljudi frustrirani s pravom jer trebaju gledati zločince na ulicama koji nisu kažnjeni, druga strana. Ali za njih nije rat završen, za nas je koji nismo imali izravne posljedice. Imali smo svi posljedice rata ali neki su imali strašne posljedice a mi trebamo biti ti koji moramo pomoći njima kako da zaliječe te rane koliko mogu, nikada ih ne mogu i još će generacije poslije njih imati, osjećati te rane. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Kolega Vukšiću, ne može rješenje biti fond, fond koji će ovisiti o milosti ili nemilosti hrvatskih tajkuna. Je li to rješenje fond koji neće imati sigurne izvore prihoda? Jedino pravo rješenje je državni proračun i osigurana sredstva u državnom proračunu pogotovo što smo evo iz nekakvih izračuna koji su ad hoc rađeni a trebalo je to možda napraviti ministarstvo, …/Govornik se ne razumije./… da to nije iznos koji se ne može osigurati u državnom proračunu. Ako je to 75 milijuna kuna ili 100 milijuna kuna, pa nemojte mi reći da je to iznos koji se ne može osigurati u državnom proračunu. Riješimo problem tako, riješimo ga i kratkoročno i dugoročno, to je jedino rješenje, nikakav fond. Branko (Nezavisni)** Dio demokracije je slušanje, ja sam rekao fond i državni proračun. Znači fond i državni proračun. Ali sam siguran da bi se našim i vašim zalaganjem fond koji ne treba biti samo za zločinje o kojima danas govorimo nego za branitelje, za sve ono što branitelji trebaju, za znači braniteljski fond koji će njima omogućiti dostojanstven život, koji će omogućiti rehabilitaciju, liječenje sve ono što druge civilizirane zemlje imaju. Sasvim sigurno ali to trebamo podsjetiti one koji imaju previše, one koji su stekli novac i na pljački da imaju obvezu puniti te fondove a to se vrlo lako napravi, vrlo se to lako napravi i za to je potrebna politička volja i za to treba stvoriti takvo ozračje o kojem sam govorio, u kojem će žrtve se dostojanstvenije osjećati. A oni koji imaju ponavljam previše pomoći da ostvarimo neka prava za koja su zakinuti branitelji i žrtve Domovinskog rata. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime kluba HDSSB-a kolega Dinko Burić. Izvolite.

Hvala vam neću koristiti kako bih dokazivao svoje hrvatstvo ili svoje domoljublje. Ali unaprijed znam da on što ću reći se mnogima neće svidjeti. Ali ne reći ono što mislim da treba reći ovdje ne samo u svoje ime nego u ime mnogih građana, hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata a posebno žrtava seksualnost nasilja u velikosrpskoj agresiji, način na koji ću to reći je jedini koji znam, govoriti iskreno ono što mislim. Na samom početku o silovanju, silovanje ne samo kao kazneno djelo već samo po sebi kao čin jedan je od najgnusnijih zlodjela koja zvijer u čovjeku može uopće učiniti prema drugom ljudskom biću i silovanje je za svaku osudu. I treba ga procesuirati, treba kazneno goniti i osuditi počinitelje najstrože moguće, rekao bih čak da za ovakva zlodjela niti smrtna kazna nije prestroga. Ali vratimo se na ovaj prijedlog zakona. Pozdravljajući iskreno gospodine ministre činjenicu da se konačno nakon više od 23 godine netko potrudio otvoriti uopće temu žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu odmah na početku rasprave moram istaknuti bitno protivljenje pojedinim odredbama ovakvog prijedloga teksta ovoga Zakona. Razloga za ovo protivljenje je više a krenuti ću od jednog od najbitnijih koje je već dijelom bilo i spomenuto od opasnosti koju pojedine odredbe u ovom tekstu zakona predstavljaju za buduće tretiranje i odnos prema Domovinskom ratu. I ja ću podsjetiti na Deklaraciju o Domovinskom ratu koju je Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora tada donio 13. listopada 2000. godine. U preambuli te deklaracije u 4. stavku stoji, citiram: "potvrđujući da je na Republiku Hrvatsku oružanu agresiju izvršila Srbija, Crna Gora, JNA, s oružanom pobunom dijela srpskog pučanstva u Republici Hrvatskoj", a u 2. stavku same deklaracije konstatira se da je, citiram: "Republika Hrvatska vodila pravedan i legitiman obrambeni i osloboditeljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome, u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica". I na kraju, vrlo važno u 7. stavku deklaracije stoji stoji kako Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela, a ministarstvo je također državno tijelo Republike Hrvatske, da na navedenim načelima šire temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata kao zalog naše civilizacijske budućnosti. Dakle navedena deklaracija obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, uključujući i Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske, na zaštitu temeljnih vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata kao zalog naše hrvatske civilizacijske budućnosti. A što je to sporno i nedopustivo u ovakvom prijedlogu pojedinih odredbi teksta zakona? To je činjenica da se ovakvim prijedlogom teksta zakona, u njegovim pojedinim člancima izjednačuje žrtva agresije i sam agresor. Naime, već u uvodnom dijelu teksta zakona, u II. glavi "Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom" na 4. stranici stoji, citiram: "zakon za žrtve seksualnog nasilja omogućava rehabilitaciju, dok će u širem smislu značiti uspostavu društvene solidarnosti i odgovornosti o počinjenim zločinima, kako od strane agresora tako i od strane hrvatskih vojnika, a posredno će utjecati na kazneni progon počinitelja. No u samom prijedlogu zakona odlazi se još dalje. Na stranici 6 u 2. članku u stavku 3. alineja 1. stoji sljedeće. Seksualno nasilje iz stavka 1. i 2. ovog članka je ono koje je počinjeno teškom povredom zakona te međunarodno-humanitarnog prava kao, citiram: "zločin počinjen u oružanom međunarodnom sukobu" i sad ide ono što ne smije stajati, "ili sukobu koji nema međunarodni značaj i koji nije kvalificiran kao ratni zločin". Govorimo o zakonu koji nosi naziv Domovinski rat, a spominjemo termin ili ne-međunarodni sukob. Nadalje, u stavku 5. istog članka govori se o seksualnom nasilju počinjenom u okolnostima izazvanim dakle izravno oružanim sukobom. Termin oružani sukob, a ne agresija je opasan po moguća buduća tumačenja karaktera Domovinskog rata. U zakonu koji Hrvatski sabor donosi nema oružanog sukoba kad se spominje Domovinski rat, ima agresija i to velikosrpska agresija. Dakle ponavljam i podvlačim, Domovinski rat nije bio sukob koji nema međunarodni karakter već čini agresije Srbije, Crne Gore i JNA i pobunjenog dijela srpskog pučanstva u Republici Hrvatskoj, kako stoji u Deklaracijo o Domovinskom ratu koju je donio Hrvatski sabor. A upotreba termina oružani sukob umjesto riječi agresija ili kako to navodi Deklaracija o Domovinskom ratu, dakle koja definira Domovinski rat kao pravedan, legitiman, obrambeni i osloboditeljski rat u kojem je Hrvatska branila svoj teritorij, ponovno podvlačim, od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica. Dakle nedopustivo je u zakon koji koristi termin Domovinski rat bilo kojom rječju, a kamoli člancima dovoditi u pitanje karakter i dostojanstvo Domovinskog rata jer je Domovinski rat za sve Hrvate, a osobito za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata svetinja. I ne može se onda ne reagirati na članak 4. ovoga zakona koji predstavljajući se kao onaj koji regulira prava žrtava i stradalnika Domovinskog rata, a vjerujem da je to bila namjera samo koristi pogrešne termine, kaže da, citiram. "seksualno nasilje može biti počinjeno od strane pripadnika vojnih ili paravojnih postrojbi neprijateljske vojske ili oružanih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske". U zakonu koji govori o Domovinskom ratu ovo ne može stajati. I ne može, rekao sam da je silovanje samo po sebi najgnusnije zlodjelo koje nazovi-čovjek može učiniti prema drugom čovjeku i rekao sam da je i smrtna kazna za njega vjerojatno preblaga. Ali govoriti o Domovinskog ratu koji je pravedan, legitiman, braniteljski i osloboditeljski, a što stoji u deklaraciji, a stavljati u isti položaj žrtve agresije i velikosrpskog agresora i žrtve koje je pretrpio agresor u Republici Hrvatskoj vršeći agresiju u isti koš, to nije dopustivo. Ne poričući mogućnost da je netko i od agresora bio žrtva, to sam govorio u replici gospodine Vukšiću, od agresora, da je netko možda bio žrtva i seksualnog nasilja, ne može se dozvoliti da on prema hrvatskom zakonu kao agresor koji je razarao, ubijao i palio u Republici Hrvatskoj ima ikakve, a kamoli ista prava kao hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata, kao žrtve njihove agresije. Ako su bili žrtve seksualnog nasilja agresori neka pravdu i obeštećenje traže primjenom Kaznenog zakona Republike Hrvatske koji silovanje tretira kao kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa reguliranom u članku 188. Kaznenog zakona RH. Ali dati mogućnost agresoru da ostvaruje bilo kakvo pravo prema hrvatskom zakonu koji će u nazivu nositi Domovinski rat, znači Domovinskom ratu davati karakter kakav oni koji Hrvatsku nikada kao samostalnu nisu niti htjeli, a to je građanski, a ne rat u kojem je izvršena agresija. Svaki zakon donijet u Hrvatskom saboru koji se odnosi na Domovinski rat smije i može regulirati samo prava hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. A oni koji su vršeći agresiju na Republiku Hrvatsku na bilo koji način stradali nemaju pravo tražiti ništa od Republike Hrvatske, a kamoli u zakonu koji u nazivu nosi Domovinski rat. Pa zar je netko tjerao četnike iz Valjeva da dođu pucati i paliti i ubijati u Republiku Hrvatsku? Zlobnici bi rekli pa dobili su što su i tražili. Sad bi još trebalo valjda roniti suze nad stradavanjem tih zvijeri poslije onoga što su činili i učinili hrvatskom narodu tijekom Domovinskog rata. Ti zlotvori i nisu ljudi već zvijeri. Ako agresoru damo prava po ovom zakonu što je idući korak? Hoćemo li agresorima dati prava na odštetu za invalidnost koju su možda stekli u obrambenim akcijama koje je vršila Hrvatska vojska ili možda nadoknaditi štetu za pretrpljeni strah dok su glavom bez obzira bježali tada kako su nazivali "majčicu Srbiju" kada je hrvatska vojska u veličanstvenim osloboditeljskim akcijama Bljesak i Oluja oslobađala okupirane dijelove Republike Hrvatske. A kako protumačiti članak 8. ovog zakona koji kaže: "Stranka i drugi sudionici u postupku imaju pravo upotrebljavati svoj jezik." Što to znači? Da nećemo možda četnicima još tiskati i obrasce koje trebaju ispuniti u Ministarstvu branitelja Republike Hrvatske na ćirilici ili će te obrasce popunjavati ćirilicom. Ako jednaka prava imaju i hrvatske žrtve velikosrpske agresije i sam agresor kako to mislite da će ti agresori biti zajedno sa hrvatskim žrtvama smješteni u veteranske centre koje treba osnovati, pa staviti žrtvu i agresora u isti prostor je isto što i silovatelju platiti hotelsku sobu i još mu kao nagradu u tu sobu silom poslati žrtvu koju je već silovao. Kakvo pravo na novčanu naknadu smije trošiti agresor od Republike Hrvatske ma kako on stradao tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Jel' ga netko uopće silio da dođe ovdje i ubija po Hrvatskoj. A onda dok hrvatskim građanima sve više smanjujemo prava iz zdravstvenog osiguranja, pa da bi se mogli liječiti u bolnicama a da to ne plate dižući kredite moraju plaćati sami dopunsko zdravstveno osiguranje. Mi bismo trebali velikosrpskim agresorima platiti o trošku države i obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje. Je li se na ovaj način, je li uopće netko pomislio da dovodi na ovaj način u diskriminirajući položaj hrvatske građane? I sada navode se u uvodu i primjeri drugih država, na stranici 2. i 3. na primjer Slovenije. uveli su Slovenci ove zakone, ali nitko ne kaže i ne podvlači da su tim zakonima regulirana i dana prava. Nisu dali prava njemačkim, talijanskim i mađarskim okupatorima već njihovim žrtvama. A mi trebamo donijeti zakon koji će izjednačiti žrtvu i agresora u pojedinim člancima i dovesti u pitanje karakter i dostojanstvo Domovinskog rata. Pa zar nije bila dovoljna i sramotna presuda našeg pravosuđa hrvatskom generalu Branimiru Glavašu u čijem je obrazloženju presude napisano da Republika Hrvatska nije bila niti država do 8. listopada 1991. godine i da su do tada jedine regularne snage bile postrojbe JNA, a da je Hrvatska vojska i Zbor narodne garde izjednačen sa srpskim paravojnim formacijama, te da i to piše u presudi hrvatskog pravosuđa. Domovinski rat nije bio međunarodni već nemeđunarodni sukob. Dakle, naše pravosuđe mu dalo karakter građanskog rata i sad nam treba još i ovo. Zakon koji će regulirati prava žrtava seksualnog nasilja u velikosrpskoj agresiji u Domovinskom ratu svakako da gospodine ministre, svakako da. Ali uz izmjenu ovih bitnih odredbi pojedinih članaka ja predlažem i drugi naziv da bude sasvim jasno. Kolegica je iz kluba HDZ-a dala svoj prijedlog. Neka se ovaj zakon zove zakon o pravima žrtava velikosrpskog seksualnog nasilja u Domovinskom ratu jer tako ga definira i

a za zakon koji će uvažiti naše primjedbe dići ćemo obje ruke. Za njih je i abolicija bila previše. Hvala lijepo. Kolega Burić, govorili ste o tome, prije svega o Deklaraciji o Domovinskom ratu, pa onda o terminima koji se vrlo često upotrebljavaju i u službenoj hrvatskoj politici i u ovo zadnjih par godina, gdje se gdje se Domovinski rat naziva oružanim sukobom, pa čak u nekim dijelovima svijeta, a i kod nas ovdje i građanskim ratom. Ništa čudno, ako znamo da je ministrica vanjskih poslova rekla u sarajevskom listu "Dani" na naslovnici 24. travnja 2010. da saborsku Deklaraciju o Domovinskom ratu treba marginalizirati. To je provođenje jedne vrlo sofisticirane politike kojom se zapravo izjednačava agresor i žrtva, i ništa drugo. unatoč tome Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila je 2009. godine, piše ovdje u materijalu za ovaj zakon, Rezoluciju 1670 koja se odnosi na seksualno nasilje nad ženama u oružanom sukobu i to prije svega u državama nastalim nakon raspada Jugoslavije, dakle bivše Jugoslavije, i da se rezolucijom utvrđuje da nije bilo odgovarajućeg kaznenog progona počinitelja. Tom deklaracijom se kaže. Ovdje ovim zakonom i dalje ostaje se pri tome. Jer u članku 36. kaže da rješenja kojima se utvrđuju status i prava iz ovog zakona ne pretpostavlja kaznenu odgovornost počinitelja. Što to znači? Dakle, dobit će se nekakva satisfakcija, psiho-socijalna pomoć, odlazak u Lipik ali o počiniteljima niti riječi, a kamoli kaznene prijave. I to je strašno

Točno kolega Grubišić, naveli ste primjere međunarodnih odredbi. Ono što mene brine je to što mi radimo ovdje u RH. Gospodine ministre ja kad govorim, a to evo sad vezano za ovo što vi govorite kolega Grubišić, ja kad govorim o mogućim opasnostima ako ne promijenimo pojedine odredbe ovoga da u budućnosti i Domovinski rat zaista postane definiran u kojem će žrtve i agresor biti isti. Ne treba to smatrati kao neku fantaziju ili kao potencijalnu opasnost, svjedoci smo toga, ja govorim o tome već cijeli niz godina, ovih dana smo svjedoci toga. Pogledajte što se događa na suđenju u Lori, u novom suđenju za Loru, srpski ratni zločinci postali su oštećenici koji će tražiti odštetu od Hrvatske države. A temeljem čega? Temeljem toga što smo im i mi svih ovih godina u pojedinim zakonskim odredbama davali pravo i izjednačavali njihova stradavanja sa stradavanjima hrvatskih branitelja. Ovo nije fikcija, ovo je stvarnost. U ponovljenom suđenju oni koji su vršili agresiju na RH u Splitu sada imaju status žrtve, a ne agresora. Jednako tako bi nam se moglo dogoditi ako ne razmišljamo da imamo navalu četnika iz Užica koji će doći u Hrvatsku i tražiti dopunsko zdravstveno osiguranje, dokazat će da su bili žrtve silovanja sa 2 ili 3 svjedoka i doći ovdje na rehabilitaciju. Hoćemo volonterski centar za njih otvarati? Ne mislim da ste to mislili, ali je to teoretski moguće. Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Buriću slažem se s vama da u hrvatskome zakonodavstvu pa onda i u ovom zakonu treba apsolutno izbjegavati sintagmu oružani sukob, Zato što kad govorimo o Domovinskom ratu naravno polazimo od činjenice da se radilo o agresiji na RH, da Hrvati nisu željeli rat i da su bili izloženi zaista nesmiljenoj agresiji tada treće vojne sile u Europi. Dakle, jugoslavenske armije i naravno svih drugih. Dakle, oružani sukob onda podrazumijeva građanski rat a to je falsificiranje povijesti, dakako, iznimno osjetljivo s obzirom i na našu tužbu protiv Srbije i na konotacije koje to izaziva. Ali je jednako tako ta sintagma suprotna Ustavu suprotna Ustavu RH, dakle protuustavna je jer Ustav u izvorišnim osnovama kaže koji su temelji RH pa između ostalog kaže pobjeda u Domovinskom ratu. Dakle, pobjeda hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Ta sintagma je suprotna i cijelom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja ali i cjelokupnom zakonodavstvu i prije svega i iznad svega svim dokumentima Hrvatskoga sabora kroz povijest. Znači, od osamostaljenja RH do današnjega dana. I pretpostavljam da će ministar odnosno ministarstvo prihvatiti ove primjedbe jer je ta sintagma protuustavna i da će je ukloniti do drugog čitanja. **Burić, Dinko (HDSSB)** Drago mi je kolegice Kosor evo da nakon dugo, dugo mog uvjeravanja još dok ste vi bili premijerka o opasnostima koje su neki dokumenti, a mislim konkretno na presudu hrvatskom generalu Branimiru Glavašu predstavljali i predstavljaju još uvijek i za hrvatsko i za praksu u hrvatskom pravosuđu ali i u suđenju za genocid počinjen u velikosrpskoj agresiji i u tužbi Srbije prema Hrvatskoj apsolutno mi je drago evo da ste shvatili o čemu sam ja i zašto sam to pričao. Ali sada apsolutno ste u pravu kad kažete mora se termin oružanog sukoba izbaciti. U članku 3., ništa drugo ne tražimo, nego da se u stavku 1. ostavi samo zločin počinjen seksualno nasilje. U smislu ovog članka koji upotrebljava Domovinski rat je zločin počinjen u velikosrpskoj u velikosrpskoj agresiji na RH i to je jasno. A u stavku 5. vi idete korak prema tome ali onda koristite pogrešan termin i kažete seksualno nasilje u smislu ovoga zakona, zakon nosi naziv u Domovinskom ratu, seksualno nasilje u smislu ovog zakona je ono koje je počinjeno u okolnostima izazvano izravno oružanim sukobom, odnosno koje je u uzročnoj vezi s oružanim sukobom. Ma kakvim oružanim sukobom? Treba pisati seksualno nasilje u smislu ovoga zakona je ono koje je počinjeno u okolnostima izravno izazvanim velikom Srpskom agresijom na RH, sve jasno. Izbacite ovaj termin i riješili smo probleme. I točno je i ovo, to su temelji, dakle Domovinski rat je i Ustavom, ali i Deklaracijom o Domovinskom ratu temelj na kojem je nastala RH i u Deklaraciju … kaže da je on, dakle i na njemu počiva i miran i nesmetan sveukupni demokratski razvita RH. Držimo se onoga što je donio ovaj Hrvatski sabor i naš Ustav. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem se. Kolega Buriću, vi ste ustvari u vašem govoru nama pripadnicima Srpske zajednice u Hrvatskoj i pomogli, dakle rekli ste nam jasno gdje trebamo biti i rekli ste da ovim, da žrtve seksualnog nasilja, pripadnici Srpske zajednice ne mogu očekivati da konzumiraju ovaj zakon. Mi smo to pomalo i očekivali, ali iz niz razloga koje ćemo u raspravi reći. Jovanka Zelić Gavranović u Oluji, usred dana u dvorište je upao naoružani hrvatski vojnik iz susjednog sela …, ona i majka su bile zajedno u sobi, silovao me, vjerojatno se pohvalio jer je ubrzo se to pročulo po okolici no nitko do sada ništa nije poduzeo. Ona je tražila zaštitu na sudu, naravno sud ju je odbio nakon 3 godine procesa, uz obrazloženje presude stoji da nema konkretnih dokaza koji bi teretili optuženog, a kako kažu žrtva nije bila potpuno sigurna u njegov identitet jer nije zagledala u njega i nije imala naočale koje je prethodno 16 godina nosila, vjerojatno je trebala nositi naočale i gledati kako je čovjek siluje. Osim toga sud osporava prepoznavanje na osnovu fotografije navodeći da to nije valjan dokaz u postupku. Dakle, što ćemo s takvim slučajevima? Spominjete Loru. Tko je pratio suđenje u Lori, čitao izvještaje, odnosno izjave svjedoka, pa oni tamo mobilisani momci od 19 godina su uhapšeni na ratištu u drugoj državi, dakle u Hercegovini, odvedeni u Loru, … mučenje, najviše ih je mučila jedna jedna žena koja je tamo bila čuvarica zatvora. Seksualno ih je mučila, iživljavala se. Što je s onom ženom u Kanadi koju su uhapsili, koja se … iživljavala na nekim ljudima u Lori? Dakle, to su žrtve za koje hoćemo reći da nisu žrtve seksualnoga zločina, …, samo zato što su pripadnici Srpske nacionalnosti. Dakle, ja uvažavam vas i vašu inicijativu, ali očito da ovim ljudima nema mjesta. Ima, ima. Ja sam rekao, seksualno nasilje je najgnjusniji mogući zločin povrede ljudskog dostojanstva. Trebam ponavljati što sam rekao, koja kazna za njega? Ali ne mogu ostvarivati svoja prava u zakonu koji nosi naziv u Domovinskom ratu jer Domovinski rat, zakoni koji reguliraju prava iz Domovinskog rata trebaju biti samo prema onima koji su branili Hrvatsku državu, a ne oni koji su vršili agresiju na RH. I smatrajući da svaka žrtva pa i ova koju ste vi naveli primjera, a što sada mislite, da ja vama izvadim sve primjere i čitam primjere zlostavljanja od strane četnika i veliko srpskih agresora? Ima pravo na odštetu i treba tražiti pravdu i zavrjeđuje pravdu, ali po Kaznenom zakonu RH, a ne po zakonu koji u nazivu nosi prava žrtava iz Domovinskog rata. rata. Ponavljam, rekli smo da je agresiju izvršila Srbija, Crna Gora, JNA i dio pobunjenog stanovništva Srpskog pučanstva u RH i to piše u dokumentu i dokle god ta deklaracija vrijedi, tako se i mora tretirati u zakonu koji ima pretenziju nositi bilo što u nazivu, bilo što što je u vezi sa Domovinskim ratom. Oni koji nisu branili Hrvatsku državu, nemaju pravo na to. Nemaju pravo jednako kao što i druge žrtve, imamo mi žrtava, oprostite kolega Horvat, imamo mi žrtava seksualnog nasilja koje nisu u vremenu kad je Domovinski rat bio, nismo u to vrijeme imali. Po zakonu koji će štititi prava žrtava u Domovinskom ratu, neće ostvariti pravo nego prema Kaznenom zakonu, tako i ovo. Jesam za svaku osudu, to treba procesuirati, ali po drugom zakonu RH jer oni su Hrvatski državljani, ali nisu niti Hrvatski branitelji niti stradalnici Domovinskog rata, a kada pričamo o Domovinskom ratu, prava, bilo s čim u vezi Domovinskog rata, imaju Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata. **Zgrebec, Dragica Kolega Buriću, dakle mislim da se u prvom redu u ovom zakonu radi o žrtvama, ne o počiniteljima. Silovanje je ratni zločin, tu se slažemo i vi i ja, posebice u ovom kontekstu kojega spominjemo. Prema tome, bez obzira tko ga je počinio, a nažalost bilo je tih zvijeri i u našoj uniformi, nažalost kažem i mene je sram zbog toga. I ovo što je sada pročitao kolega Horvat, dakle bez obzira tko ga je počinio, treba žrtvu zaštititi i žrtva ima svoja prava, žrtvi treba odati poštovanje, treba sačuvati njeno dostojanstvo na kraju krajeva. Ono što sam vam također htio naglasiti, govorili ste o velikom Srpskom agresoru koji bi trebao doći iz …, od vamo, od tamo, iz Srbije, koji bi trebao tražiti sad od nas nekakvu odštetu, ne može. Dakle članak 26. zakona to regulira, mora imati ili prebivalište ili boravište u RH, itd., itd. Prema tome, to nije utemeljeno. Eto. Hvala. Ne moramo …, možemo samo malo preko granice. Imaju oni prebivalište koji dolaze glasati ovdje. Zar mislite da nema među njima potencijalnih, koji su počinili zločin, pa ima ih i u Vukovaru. I hodaju i sada, ne moramo ići u Srbiju. Ali i oni koji imaju prebivalište i dolaze ovdje glasovati, temeljem ovakvih zakonskih odredbi mogu tražiti dopunsko zdravstveno osiguranje u RH. I slažem se s time, svaki takav čin počinjen od bilo koga je za svaku osudu, ali ne može u zakonu koji nosi naziv Domovinski rat i koji daje neka prava, onaj koji je vršio agresiju agresiju na RH imati ma i jedno pravo, a kamoli isto pravo kao sve one žrtve koje su u Domovinskom ratu branile RH, to su svi shvatili ne moram to sto puta ponavljati. Ja to tako mislim i kom se sviđalo, kom se ne sviđalo. Jesam za ovaj zakon uz izmjene ovih odredbi i svaka čast da je pokrenut uopće. I dobro je rekao ministar kada je počinjala rasprava nakon 23 godine u medijima, konačno se pokreće i znam da će biti napada. Evo kada nešto hoćeš učiniti tako ste otprilike rekli onda ćete opet napadati, pa ispadne da je bolje ništa ne činiti nego činiti. Ovo nije napad, ovo je ukazivanje na pogreške u pojedinim odredbama teksta ovog zakona koji u načelu treba poduprijeti ali se pojedine odredbe trebaju izbaciti da ne bismo doveli u pitanje u budućnosti karakter Domovinskog rata. ovaj zakon je koristan, ovaj zakon je po meni nužan i žrtvama po mom sudu treba dati status civilne žrtve ratnog seksualnog nasilja. Nitko u ovome zakonu ne izjednačava žrtvu i agresora, međutim ovakav govor koji smo imali prilike čuti od gospodina Burića samo brutalno, brutalno falsificira muku žrtvi i vaš govor sigurno ne doprinosi ničemu. Mi ovdje govorimo o žrtvi, malo prije sam dobio evo ovaj CD i stoji da između 20 i 60 tisuća ljudi na prostoru ex Jugoslavije su žrtve seksualnog nasilja i svatko tko je stanovnik RH i pretrpio je takvo poniženje žena, muškarac, muku, patnju, to zvjersko zlo kako ga spominjete mora biti jednako tretiran. Hrvatska je žrtva agresije i to valja nikome nije sporno ali na vašoj platformi ja ne mogu vjerovati niti da mogu biti žene Hrvatice koje su pretrpjele to zlo. U Hrvatskoj imamo negdje između 2500 i 3000 žrtava žrtava seksualnog nasilja, da, do hrvatskih sudova do sada je došlo svega 18 slučajeva, a u svega 4 slučaja ako imam točne podatke došlo je do presuda. Nedužna žrtva mora biti rehabilitirana bila Hrvatica, bila Srpkinja ili Bošnjakinja i jednako tako onu ženu koju je spominjao malo prije gospodin Horvat. A ako netko tko je to činio hoda Vukovarom, silovao žene, on mora biti već sutradan ili danas u Lepoglavi. Žrtva je žrtva to nitko ne dovodi u pitanje kao što ne dovodi u pitanje jednu činjenicu koju ne smijemo zaboraviti da je u u Domovinskom ratu Hrvatsku branilo prije svega najvećim dijelom pripadnici hrvatske nacionalnosti, ali su je branili i pripadnici srpske nacionalnosti i pripadnici bošnjačke nacionalnosti i pripadnici crnogorske i drugih nacionalnosti to nitko ne spori. I te žrtve imaju pravo na odštetu u zakonu koji nosi naziv ili ostvariti bilo koje pravo ne samo odštetu, koji nosi naziv Domovinski rat. Sve ostale žrtve isto imaju pravo na odštetu, imaju pravo na odštetu, po Kaznenom zakonu RH. Ali recite mi kako to mislite da ćete biti moguće provesti članak 20.? Kako to mislite, a da ga nismo razradili? Članak 20.kaže "Korisnik može ostvariti pravo na smještaj u veteranske centre sukladno propisima kojima se uređuje osnivanje i korištenje veteranskih centara", kako sada mislite da ćemo to žrtve, hoćemo praviti posebne ili ćemo praviti jedne? A šta ako dođu teoretski ono što sam rekao, agresor koji je došao iz Valjeva ovdje i bio žrtva seksualnog nasilja i hoće u veteranski centar ili ne mora evo samo preko Dunava neka malo pređe i hoće u veteranski centar, kako će to, s kim će ići? S onim protiv koga je pucao? Pa nemojte biti smiješni ili doradite članak. Ne može nijedno pravo onaj tko je vršio agresiju u bilo kojem obliku, a zna se tko je Srbija, Crna Gora JNA i dio pobunjenog srpskog pučanstva ne može imati ista prava po zakonu koji će tretirati prava iz Domovinskog rata, ne može,

utvrđuje da seksualno nasilje može biti postavljeno počinjeno od strane pripadnika vojnih ili paravojnih postrojbi, neprijateljska vojska i oružanih i redarstvenih snaga RH. Gospodine ministre, možete li zamisliti situaciju kada je nakon Drugog svjetskog rata nakon sloma naci fašizma su donijeti brojni zakoni i propisi kojima se regulirao status prava i žrtava fašističkoga terora, terora žrtava naci fašizma, kvislinga, talijanskog fašizma, njemačkoga nacizma da bi u tim zakonima stajalo ili u zakonima sila pobjednika u Drugom svjetskom ratu da bi stajalo primjerice da nasilje može biti počinjeno od strane pripadnika vojnih vojnih ili paravojnih postrojbi neprijateljskih vojski 3.rajha, fašističke Italije i kvinslinčkih formacija

Jugoslavije ili saveznika, JNA to nije bilo u povijesti da su se na taj način izjednačavale žrtve i prava žrtava i status žrtava pojedinih suprotstavljenih vojnih, paravojnih i redarstvenih formacija. Zato vi ste napomenuli da ćete popraviti ovaj članak, nemojte ga popravljati jer on je nepopravljiv. Ukinite ga u cijelosti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** A kolega Dinko Burić, odgovor na repliku a replika je bila ministru. Izvolite. …/Upadica Eto, tko čega taj i dočeka, evo i ja dočekao da se u potpunosti složim s vama gospodin Šeks. U potpunosti se slažem s vama. Vidio sam da mi je malo vremena ostalo u raspravi pa članak 4. nisam stigao posebno apostrofirati a gotovo kao da sam vam ja bio učenik pa sam htio sve isto to reći. Rekli ste bit, točno je, pobjednik u ratu, pobjednik u ratu, mi smo pobjednici u ratu, ima pravo i treba poštivati svačiju žrtvu, ali pobjednici i u Drugom i u bilo kojem drugom Svjetskom ratu, nisu donosili zakone u kojem su evo radili ovo što vam je naveo gospodin Šeks sada a da ja ne repliciram ministru ja ću se i dalje obraćati vama. Članak 4. po mom mišljenju je, pa mogao bih se čak i složiti, možda i nepotreban jer ga prethodno definira i članak 3., stavak 5. šta je seksualno nasilje, pa je pitanje da li nam članak 4. onda treba uopće, može biti počinjeno. Pa normalno da može biti počinjeno u postrojbi neprijateljske vojske i to imamo u članku 1. Ali kada već pričamo o primjerima drugih zemalja pokušalo se navesti u uvodnom obrazloženju primjere nekih drugih zemalja pa se navela Slovenija, ja sam dijelom rekao to. A gledajte što piše točno, najviše je na tom planu učinila Republika Slovenija koja je 2001. godine donijela Zakon o žrtvama ratnog nasilja te Zakon o plaćanju odštete žrtvama ratnog i poratnog nasilja koje su primljene 2004. godine. Zakon se odnosi na prognanike, dobro slušajte, logoraše, zatvorenike, ratne deportirce, internirce, izbjeglice koje su njemačke, talijanske ili mađarske okupacijske snage od 6.4.'41. do 15.5.'45. zbog političkih, nacionalnih, rasnih ili vjerskih razloga iselile, poslale u logor, zatvorile ili poslale na prisilan rad. Nema niti jedne riječi da bi taj zakon davao prava onima koji su bili okupatori, tražili dobit. Kolegice i kolege u 12 sati ćemo prekinuti raspravu pa ćemo glasati o raspravljenim točkama od prošlog tjedna i ovog tjedna i iza toga nastaviti raspravu. A sada ćemo čuti samo još prije glasanja Klub

koju ne smijemo zaboraviti jeste ta da istina boli svakog dana. Ono što moramo jeste da ovim zakonom tu istinu ublažimo svima onima i tu bol ublažimo svima onima na koje se ovaj zakon odnosi. Pozdravljam inicijativu da je evo nakon više od 20 godina došlo vrijeme da se o tome počinje govoriti glasno i da mi koji nismo pretrpjeli ništa od toga kao ljudi raspravljamo o ovom Zakonu u cilju da se svim žrtvama seksualnog nasilja u Domovinskom ratu ta nepravda i nakon tako dugo vremena barem na neki način popravi. Namjera donošenja ovog zakona je dobra i mislim da nitko u to ne treba sumnjati. Pitanje koje se otvara u ovom prvom čitanju jeste samo jedno, ovakvim zakonom što žrtva seksualnog nasilja u Domovinskom ratu može očekivati i što može dobiti odmah, sada ukoliko taj zakon ide u primjenu. Mislim da je zakon kao takav nedorečen, da ga nismo do kraja uspjeli napraviti životnim i da je dobro da je ovo prvo čitanje, da predlagatelj čuje sve primjedbe i sugestije, da zakon u drugo čitanje dođe čim ranije, da u njemu budu implementirani svi pametni prijedlozi i da ide u primjenu sa čim je čim je prije moguće. Ako cijelo vrijeme govorimo da smo nakon 20 godina konačno počeli javno govoriti, da je ovo prva Vlada koja je smogla snage i hrabrosti da uopće pristupi izradi jednog ovakvog zakona onda ja se nadam da će dok traje ova Vlada ipak biti isplaćene i prve naknade po pitanju ovoga zakona. Ukoliko mi ne budemo imali konkretne iznose novčanih, jednokratnih naknada i mjesečnih naknada koje se moraju isplaćivati i isplatiti žrtvama seksualnog nasilja u Domovinskom ratu plašim se da nismo napravili ništa nego da smo samo pokazali dobru volju da nešto se mora početi rješavati, da smo shvatili da je konačno došlo vrijeme da se to pitanje otvori. Ali dokle god ne isplatimo prve naknade ne možemo reći da smo išta napravili a najmanje pomogli žrtvama seksualnog nasilja. Ono što me žalosti jeste što u ovom zakonu, prijedlogu zakona i predgovoru nemamo nikakvih pokazatelja relevantnih pokazatelja. Mi baratamo brojkama malo od 2500 žrtava pa do 3500, pa se s time nekako igramo kao da nam je sad vrlo važno da li je to čim više žrtava ili čim manje žrtava. Na taj način ne možemo početi ništa kvalitetno provodit. Ministre, vi ste u svom uvodnom izlaganju rekli da je institut radio studiju i spominje se 2500 žrtava. Mi sa 2500 žrtava tim podatkom baratamo od '91. godine, barem tako iščitavamo u nekakvim dokumentima. 2001. godine nažalost puno je žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu umrlo. Danas smo čuli podatak da je najmlađa žrtva imala 6 godina, najstarija 80. Pokušajmo se ravnat prema samo tom jednom jedinom podatku i iščitat koliko je žrtava još uvijek s nama. Prema UNDP-ovom istraživanju iz 2013. godine oko 2200 žrtava je pretrpjelo seksualno nasilje za vrijeme Domovinskog rata, od čega je obrađeno tek 147 slučajeva. Na sudu je procesuirano njih 36, a doneseno je samo 15 sudskih presuda. Dakle podatke skupljamo tko kako može, otkuda stigne i mislim, moje osobno mišljenje jeste to da je najveća zamjerka ovom prvom prvom čitanju zakona upravo ta što nemamo jasnih pokazatelja na temelju kojih bismo mogli kvalitetno raspravljat o bilo čemu. Klub HDZ-a je predložio određene jednokratne naknade, mjesečne naknade. Kako znamo da li je to dobro, da li je to loše, kakvu matematiku uopće možemo napraviti i s čime možemo računati? Kolegica Sobol je spomenula jednokratni iznos od 375 milijuna kuna, ako pomnožimo dakle tih 2500 žrtava za ovom naknadom od 150 000 kuna koje je predložio klub HDZ-a. Imamo tih 375, pretpostavimo da je to tako, da je točan broj žrtava, da može bit 150 000 kuna i onda se otvara jedno dodatno pitanje: imamo novaca za isplatit te žrtve ili nemamo. Možemo reći ta će se naknada isplaćivat u sljedećih 3 godine, u sljedećih pet godina, svake godine 1/5, ali će se mjesečne naknade isplaćivat svaki mjesec. Tako smo isplaćivali i jedan dio mirovina recimo, sa nekakvim odmakom. Dakle to su podaci koji nedostaju da bismo rekli da je ovaj zakon dobar i da bi žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu danas dobile poruku da će se u vrlo skoro vrijeme njih uistinu obeštetit i da će one konačno nakon 20 i toliko godina dobit svoje obeštećenje. Bez konkretnih podataka, pričom o fondaciji, pričom o centru za veterane, pričom o novom zakonu koji će bit na temelju ovoga zakona napravljen za naknadu tih novčanih iznosa ne radimo dobru stvar. Dajemo krivu poruku, dajemo lošu poruku i jedinu poruku koju dajemo jeste ta da smo nakon 20 i toliko godina javno u Hrvatskom saboru počeli razgovarat i razmišljat o žrtvama seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, međutim ne dajemo poruku žrtvama da smo konačno nakon 20 i toliko godina uistinu spremni spremni dati bilo što da bi one sada u ovom trenutku tu naknadu i dobile. Kada govorimo o tome, o naknadama, uvijek se postavlja pitanje imanja ili neimanja novaca u državnom proračunu i uvijek govorimo o tome da sada nemamo pa ćemo napravit planove, pa ćemo napravit projekcije. Kolega Šuker je upozorio u svom uvodnom izlaganju i na obavezu Vlade o fiskalnoj politici, o fiskalnim obavezama, dakle obaveza proračuna prema tim žrtvama mora postojat. Mi u državnom proračunu ukoliko ozbiljno mislimo s ovim zakonom moramo imati iznos, cifru, moramo imati broj osoba na koje se ta naknada odnosi. Ono što me dodatno zabrinjava jeste sljedeće. Odmah nakon Domovinskog rata, dok su još bile u izbjegličkim logorima, veliki dio žrtava seksualnog nasilja davao je svoje iskaze. U razgovoru s njima znam da su te iskaze u državnim odvjetništvima davale i po nekoliko puta. Molim vas ministre samo jedan podatak, kasnije kad se budete obraćali u završnoj riječi da kažete da li uopće imate podatak koliko je takvih iskaza trenutno u državnim odvjetništvima, da nam odgovorite na pitanje da li će te žrtve sada po ovom zakonu još jedanput mora davat bilo kakve izjave povjerenstvu ili će povjerenstvo koristiti sve te izjave koje jesu u državnim odvjetništvima po po arhivama, uredno složene, sa imenima i prezimenima ne samo žrtava nego i počinitelja. Da li će se kao takvi uzet u razmatranje ispred povjerenstva i tim žrtvama dodijelit status žrtve seksualnog zločina u Domovinskom ratu po ovom zakonu na temelju iskaza koje su dale prije 20, 19, 18 ili nešto manje godina. Danas ste dosta ministre čuli ovdje o prijedlogu članaka koji se trebaju mijenjat. Jednim velikim dijelom suglasna sam sa njima. Dobili ste i prijedlog izmjene članaka prijedloga amandmana Centra za žene žrtve rata Rosa. U potpunosti stojim iza njih, smatram da su dobri i molim vas uzmite ih u razmatranje do drugog čitanja da ih sada ne ponavljam. I još jedanput apeliram na sve nas da do drugog čitanja uistinu pokušamo, znam da je nemoguće doći do točnog broja jer je pitanje zbog ovakvog zakona koliko će se uopće žrtava odlučiti tražiti bilo kakvu naknadu kad ne zna što može očekivati, što može dobiti i kada može uopće dobiti. Znam da je teško doći do konkretnog broja žrtava da bimo napravili bilo kakve projekcije. Ali uistinu smatram ako si damo malo više truda, ako uzmemo iz arhiva Državnog odvjetništva sve ono što u ladicama stoji vjerujte mi i znamo svi zajedno, ne trebate mi vjerovati ali svi zajedno smo toga svjesni da toga ima dosta. Pokušajmo do drugog čitanja uistinu napraviti konkretne stvari, da sa tim konkretnim stvarima žrtvama damo poruku mislimo ozbiljno i svoja prava po ovom zakonu konačno možete i ostvariti. Ukoliko to ne budemo uspjeli istina će i dalje boljeti, ali će boljet još više jer nećemo pokazati uistinu dovoljno volje i onu volju do kraja da smo spremni po ovom zakonu uistinu i djelovati i da svi zajedno iza njega i stojimo. Hvala. Poštovana kolegice Tireli, doista gotovo bih se potpisala bih svaku riječ koju ste izgovorili. I posebno želim naglasiti, a to je evo da i ministar čuje ovu potrebu novčane naknade da se ona ipak izregulira u ovom prijedlogu zakona. Naime, kada su se anketirale žrtve, tada su oni uglavnom iznosili mišljenje da bi bilo dobro da se iznosi utvrde u prosječnom iznosu mirovina za civilne žrtve rata, da bi to bilo jedno poželjno rješenje, a ukoliko zbog proračunskog novca to ne bi bilo moguće tada možda da se razmotri nekakva paušalna isplata. I mislim da tu zakonodavac ipak to treba uzeti u obzir, jer ipak novčana sredstva će omogućiti neku kvalitetnu promjenu. Ja ne bih ovdje licitirala sa iznosima. Oni su vrlo osjetljiva stvar. Moglo bi dovesti do nekakvog podcjenjivanja, do omalovažavanja i tu treba dobro razmisliti koji je to iznos. Međutim, iznos je potreban da promijeni kvalitetu života. Možda je potrebno preseliti možda je potrebno joj pomoći da otvori nekakav posao, možda joj je potrebno da riješi pitanje svog djeteta. Dakle, puno je tu alternativa, mogućnosti što napraviti sa tim novčanim sredstvima. I zato apeliram i evo pridružujem se i ovom prijedlogu kluba da se novčana sredstva definiraju u ovom prijedlogu zakona. Hvala. Hvala. Vrlo kratko. Ja još jedanput stvarno podcrtavam ukoliko ne definiramo sredstva, da li su to novčana sredstva konkretno, da li su to ove neke potrebe koje određene žrtve seksualnog nasilja Nismo po ovom zakonu plašim se napravili ništa. Mi smo napisali nešto na papir, rekli da imamo dobru volju. Međutim, konkretan odgovor na pitanja tim žrtvama mi nismo dali. Jer što oni po ovom zakonu dobivaju više od ovoga što su imali do danas. To je pitanje na koje ovaj zakon ovako ne daje konkretan odgovor i plašim se da ih ovakav zakon kakav danas imamo na klupama još više iritira, jer oni se za svoja prava bore sve ove godine. Veliki dio njih šuti, međutim veliki dio njih pokazao je izuzetno veliku hrabrost i svaka žrtva seksualnog nasilja koja je progovorila nije progovorila samo za sebe, nego je progovorila za sve ostale žrtve. Jer svaka koja je dala iskaz nije dala iskaz isključivo zbog toga da njezina žrtva bude, da dobije satisfakciju za sebe samu, nego da se problem konačno aktualizira, da se priča otvori i da sve žrtve koje su prošle u Domovinskom ratu na taj način dobiju određenu satisfakciju. Zakon mora biti jasan i zakon decidirano mora reći koju to cijenu plaćamo za ovo što se dogodi. Damir (ID - DI)** Ne, slažemo se da je to jedna mučna tema, jedna strašna istina o kojoj treba govoriti, nešto najstrašnije vjerojatno što se dogodilo ili što se događa u svakome ratu. Gospođa Tireli spominje 1500 ljudi. Ja sam čitao neka izvješća iz nekih međunarodnih konferencija koje su se održavale u RH dolazim do 2005, čak do 3000 žrtava seksualnog nasilja. Gospođa Tireli govoriti od 35 predmeta koji su došli pred naše sudove, 15 presuda. Ja imam jedan drugi podataka, ali to je sada posve irelevantno. Činjenica da je žrtava bilo sa svih strana na prostoru ex Jugoslavije između 20 i 60 000 60 000 žena i muškaraca je silovano. I siguran sam da bez politike to naprosto ne bi bilo moguće. Nedavno sam gledao na MAXTV-u na Historyu jednu reportažu o Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata i sada se tamo spominjalo kako su Rusi u svojoj okupacionoj zoni silovali oko 2 milijuna Njemica. Normalno, nacisti su na prostoru Rusije počinili neusporedivo možda i strašnije zločine. Ali zašto to spominjem? Jer je u tih 2 milijuna Njemica njih 200 tisuća počinilo samoubistvo. I da me ne bi slučajno netko ispravljao, mislim da je nacizam, fašizam jedno apsolutno zlo. Što želim reći? Ovaj zakon po meni je nužan i tim žrtvama treba dati status civilne žrtve ratnog seksualnog nasilja. Ali, slažem se sa gospođom Tireli kao što je ona rekla da treba odrediti tu matematiku, odnosno obeštećenje jednom riječju odrediti tu naknadu koju bi te žrtve trebale dobivati, a vjerojatno bi najprimjerenije bilo da to prati neki sustav kao što je bio sustav recimo

Čut ćemo sada još tri replike. Poštovana kolegica Jadranka Kosor, izvolite. Kolegice Kosor, repliku, prijavili ste se za repliku. Je, je. Mislila sam da će gospođa Tireli odgovoriti. Dakle, kolegice Tireli najvažnije pitanje odnosno najvažniji izazov, najveći izazov za sve nas u ovome zakonu bit će i slažem se tu s vama bit će kako vrednovati traume, kako zapravo vrednovati najstrašniju od svih najstrašnijih traumi vezano za silovanje. Dakle, to je jedan od najgnjusnijih i najtežih zločina. I moramo učiniti sve da izbjegnemo svako moguće licitiranje oko toga, svako moguće licitiranje oko toga tko više razumije, a tko manje razumije žrtve. Zato će moj prijedlog ministru biti da možda oko ovog pitanja zato što se zakon donosi u Hrvatskome saboru, obavi jednu konzultaciju sa predstavnicima klubova zastupnika u Hrvatskome saboru. Gospodine potpredsjedniče ja vas molim da osigurate uvjete da mi koji ovdje radimo zaista možemo raditi. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolegice i kolege ja vas ljubazno molim da prestanete žamoriti da možemo čuti kolegicu koja replicira i eventualno i odgovor na repliku. Ljubazno vas molim! Izvolite, nastavite. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Nije to samo naravno zbog mene nego zbog svih drugih koji tu pokušavaju raditi, a kad se približava vrijeme glasovanja onda neki dolaze, a uopće ih ne zanima što je tema i o čemu mi razgovaramo i što je tema dnevnoga reda. I oko DORH-a, spomenuli ste iskaze žrtava. Dobra je koincidencija da sljedeći tjedan već raspravljamo o izvješću DORH-a za prošlu godinu i mislim da će to biti prava prilika da ovdje Glavnog državnog odvjetnika upitamo, da mu postavimo sva ova pitanja, da nam decidirano odgovori koliko iskaza imaju imenom i prezimenom, što je postupano, koliko u kojim slučajevima i gdje su određeni postupci zastali, završeni i kakva je njihova budućnost. Hvala. Nova replika, poštovani Dinko Burić. Izvolite. I s vašom konstatacijom kao i sa zahtjevima i prijedlozima ostalih kolega koji su rekli da se sredstva moraju osigurati u državnom proračunu. O tome nisam govorio, ali kaže se nema sredstava. Ima, ima. Evo jedan od prijedloga, u Hrvatskoj je već cijeli niz godina vrlo glasno djelovanje brojnih tzv. nevladinih udruga koje rade sve kako bi upravo Domovinski rat kriminalizirale, prikazivale u svjetlu kakav nije, DOCUMENTA Centar, pa Centar za mirovne studije itd. Ja ne znam ima li baš u svijetu puno država koje tako izdašno iz svog proračuna plaćaju one koji rade sve da same temelje države lijepo uruše kao što rade ove udruge. Pa evo samo ću podsjetiti u 2013. godini DOCUMENTA Centru kojim upravlja Vesna Teršelić, a znamo kakvi su njeni stavovi i što sve radi i koliko dobro želi Hrvatskoj državi, samo je njena udruga dobila 372 tisuće i 450 kuna iz državnog proračuna. Nije to sve, imaju oni i druge izvore prihoda. Pa Centar za mirovne studije, 393 tisuće i 250 kuna. Kad ovo zbrojite evo vam 100 tisuća eura. Dobar start za osiguravanje sredstava u državnom proračuna za žrtve kojima želimo pomoći. Prema tome, da, ovo treba regulirati u državnom proračunu, a nije točna konstatacija da ne možemo. Možemo rezati negdje, evo ja predlažem režimo njima pa dajmo žrtvama seksualnog nasilja velikosrpske agresije u Domovinskom ratu. Zahvaljujem. I čut ćemo još jednu repliku, poštovani Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice Tireli govorili ste o dakle materijalnoj zadovoljštini, nekakvoj satisfakciji koja bi bila, ja sam uvjeren da nakon te gorčine i onih osjećaja nema zadovoljštine kojom se može nadoknaditi taj jad tih zlostavljanih žena. No, uz ono što sam već govorio, kazneni progon počinitelja, u svakom slučaju se slažem s vama da je i ova materijalna ili financijska nekakva zadovoljština u nekakvom obliku, ne možemo drugačije, bi bila ipak nešto što bi zapravo Hrvatska država trebala pokazati dobru volju kako bi to ispunila. Kada ste govorili o broju onih koji su doživjeli dakle silovanje u u Domovinskom ratu, da se izrazim rječnikom moga kolege Burića, i o brojkama o kojima se govori. Dakle, postoje brojke koje iznosi naš i Pravni fakultet, pa onda međunarodnim konferencijama, pa onda Državni arhiv RH. Vjerujte mi da će, ukoliko bi se ovaj zakonski prijedlog u ovom obliku usvojio, da će doći veliki broj prijedloga i od udruge Veritas, Save Štrbca koji će onda isfabricirati i sad da kažem druge strane veliki broj slučajeva. A već sada imate natpise gdje je gospodin Štrbac, dakle na konferenciji u Londonu o tome govorio u srpnju ove godine i zapravo znajući za ovaj zakonski prijedlog polako i priprema možda i tisuće zahtjeva iz Srbije,